Poštovane zastupnice i zastupnici. Na samom početku zasjedanja želim podsjetiti kako danas obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Činimo to u znak sjećanja na 25. studenoga 1960. g. kada je u Dominikanskoj Republici diktator Rafael Trujillo dao ubiti tri žene, sestre Mirabal dok su se vraćale iz posjeta zatvoru u kojima su im bili muževi. Ostale su tada simbolom nacionalnog i ženskog otpora diktaturi, a 1999. g. UN su i službeno potvrdili 25. studenoga kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. UN navodi kako je polovica svih ubijenih žena strala od ruke svojih sadašnjih ili bivših partnera. Užasno je to i poražavajuća činjenica koja jasno govori da se radi o globalnom problemu. Evidentno je kako nam predstoji još puno posla i na osvještavanju i na prevenciji. Osobno ću ovu govornicu nastaviti koristiti za skretanje pozornosti na tu duboku uznemirujuću pojavu jer svaki oblik nasilja je neprihvatljiv i ponovit ću ono što sam ovdje kazao prije 2 mjeseca, kada smo obilježavali naš Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tolerancija prema svim oblicima nasilja nad ženama može i mora biti samo nulta. Pozivam vas stoga da i danas minutom šutnje zajednički odamo počast ženama žrtvama nasilja svugdje u svijetu.

im je vječna slava i hvala. da se možete pripremiti. Znači krećemo u ponedjeljak sa iznošenjem stajališta klubova zastupnika i nakon toga amandmani na Proračun za 2023. i na zakone koje smo do sada raspravili. Krenut ćemo prvo, dakle nakon iznošenja stajališta klubova sa amandmanima na zakone. Ima ih za sada 34, pretpostavljam da bi ih moglo biti danas još na Zakon o državnim službenicima i nakon toga idemo sa amandmanima na proračun kojih je 435. Dakle dosta dugo će trajati, vjerojatno do kasnih večernjih sati, ali da se možete planirati vrijeme. U utorak u 10 sati ćemo započeti sa glasovanjem i nakon toga, kad završimo, imat ćemo izjašnjavanje klubova, iznošenje stajališta i onda ćemo imati normalno raspravu po točkama koje ćete dobiti nakon što danas završimo sa radom. hvala vam na pozornosti. Sada prelazimo na: - Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 411; Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. i 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku.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 Molio bih sada poštovanog državnog tajnika u Ministarstvo uprave Juru Martinovića da da dodatno obrazloženje zakona. Izvolite. Hvala vam lijepo ostanak državnih službenika u službi nakon 65 godina života. Prema važećem Zakonu o državnim službenicima, državnom službeniku prestaje državna služba po sili zakona kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža osim ako se čelnik tijela i državni službenik drukčije ne dogovore, vodeći računa o potrebama službe, a služba prestaje najkasnije posljednjeg dana godine u kojoj je službenik navršio 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža. Dakle, to je trenutno stanje, trenutna regulativa prije predloženih ovih izmjena. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima želi se omogućiti zadržavanje u službi državnog službenika kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža ako postoje potrebe službe u punom ili nepunom radnom vremenu, najduže do navršenih 67 godina života službenika. Također, želi se omogućiti zapošljavanje korisnika mirovine s polovicom punog radnog vremena, ali najdulje do navršenih 67 godina života. Također, osim izmjenama uskladile bi se odredbe Zakona o državnim službenicima sa čl. 99. st. 3. Zakona o mirovinskom osiguranju prema kojem se ne obustavlja mirovina korisniku starosne mirovine koji nakon ostvarenja prava na starosnu mirovinu nastavi raditi kod poslodavca do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu, kao i korisniku starosne mirovine koji se zaposli do polovice punog radnog vremena. To je suština i najkraće, ali rekao bih i najdulje ono što se ovim izmjenama predlaže. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala državnom tajniku, idemo na replike, prvi je na redu kolega Kirin. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče. Naravno, broj zaposlenih u državnim službama opada. Sve je jasno da zakon treba prihvatiti, treba biti donesen, možda je trebao biti i ranije, to je jasno. O duljini radnog vijeka treba raspravljati kritički i liberalno na temelju poznavanja političke ekonomije, biologije i kronologije, politička ekonomije, poznaje više i manje složenih za obavljanje više složenog rada, potrebno je dulja edukacija, tako da oni koji imaju znanja i vještine štetno je za sustav ograničiti ih normama koje donose oni koji ne razumiju sukus problema, političke opcije ili osoblje, osobe koje to govore ne spominjem, godinama se o tome raspravlja i godinama ispred sabora su bile bespredmetne one manifestacije ljudi koji žele ranije u mirovinu, tako tko može neka radi dokle može, dokle želi,

Juro** Uvaženi zastupniče Kirin, ja bih mogao reć da… **Jandroković, Gordan (HDZ)** Evo samo malo, samo malo državni, ispričavam se ja jer sam nešto sa suradnicom razgovarao, pa nisam vidio, ali stvarno ste ga otišli predaleko, ispričavam se svima, nije bilo namjerno.

Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, 17. ožujka ove godine Vlada je donijela odluku o zabrani zapošljavanja u državnoj službi sa nekakvim izuzecima, istovremeno zapravo nitko se ne javlja na natječaje, dakle ne može se zaposliti u državnoj službi, nije li to malo kontradiktorno, ne ponaša li se Vlada možda kao Antuntun kojem je malo neobičan um? Hvala lijepa. Juro** E uvažena zastupnice, dakle ono što ste vi izgovorili nije puna istina, vi znate da nema potpunog embarga na zapošljavanje, da se unatoč toj jednoj načelnoj zabrani zapošljavaju kao zamjena za ljude koji odlaze, biološki, koji odlaze iz drugih razloga, dakle nema u tom smislu kontradikcije i ništa se ne događa revolucionarno, dakle vi dobro znate da državna uprava, dakle javni sektor mora funkcionirat u kontinuitetu, mi moramo pružati očekivane usluge hrvatskih građanima i hrvatskim poduzetnicima i u tom smislu dakle činimo napore da se ne dogodi nekakva slabost da dakle izvršna vlast ne bi bila u stanju odgovoriti očekivanjima građana i poduzetnika. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Dobar dan. Poštovani državni tajniče, problem sa državnim službenicima nije od jučer, mislim da će taj problem biti sve izraženiji u budućnosti i da će sve manje mladih ljudi bit zainteresirano uć u državnu službu jer plaće koje su u državnoj službi nisu motivirajuće i vi danas teško možete dobit, pogotovo određene struke u državnu službu, recimo građevinsku struku kad može u privatnom sektoru imati duplo veću plaću tako da mi se čini da ćemo morati nać načina da motiviramo ljude da ipak dođu u državnu službu, prije svega to moraju biti plaće koje su realne za vrijeme u kojem živimo i koje ne obezvrjeđuju ljude u državnoj službi. Isto tako čini mi se da sve manje mladih ljudi dolazi stažirati u u javnu i državnu službu, mislim da bi i na tome trebalo poradit, pa mi ako možete recite šta se po tom pitanju planira učiniti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Izvolite odgovor. **Martinović, Juro** Uvažena zastupnice, dakle ja bih mogao reć kao prilikom prve replike da, da sam, da se slažem sa vašom opservacijom, i oporba znaju da plaće u javnom sektoru, al primarno kod službenika, a i namještenika koji rade u javnim službama nisu osobito stimulativne i to nas sada dakle tjera i na ovakve poteze, ali i sve nas da promišljamo na način da se tu moraju učiniti još dodatnih napora pored onih koje smo dosada učinili, dakle plaće su dizane više puta. Mi kao socijalni partner ispunjavamo naše obveze prema kolektivnim ugovorima, prema ugovorima koje smo sa sindikatima potpisali, ali očigledno nekakve te široke okolnosti, pa i inflacija čine svoje da se te, da plaće počinju sve više realno manje vrijediti iako nominalno se nekako očuvaju. Evo to je ono što mogu reći i složit se da moramo učinit napor da se **Miletić, Marin (MOST)** Poštovani državni tajniče, molim vas odgovor na dva konkretna pitanja. Sudski savjetnici rade gotovo iste poslove kao suci, najsloženije milijunske predmete ti ljudi rješavaju, imaju plaću 7.200 kuna, poslao mi je čovjek lijepo svoj papir, pa da pogledam i da vas pitam to mislite li da je to pošteno i uredno? Druga situacija, inspektor u USKOK-u koji hapsi koruptivnu hobotnicu i kriminalce, osobno sam razgovarao s njime i čovjek mi kaže Marine, svake godine 10-tak nas inspektora ode ća jer primam 7.500 kuna, visokoobrazovan, prošao sve edukacije države, dakle čovjek koji treba lovit lopove, najkorumpiranije i sofisticiranije lopove i on ima plaću 7.500 kuna. Da li ti ljudi imaju takvu plaću da ih mi potjeramo, pa da više uopće nemamo inspektora u USKOK-u ili mislite da bi ipak bilo poštenije i pravednije da se misli na te ljude? Hvala. **Jandroković, uvaženi zastupniče, dakle ono što mogu reći na, na vašu repliku koja je donekle konkretna, ali dakle ovo je situacija di se može politički poentirati, plaće u Hrvatskoj u javnoj službi u svim vrstama su niske i trebamo raditi svi na tome da ih dignemo na višu razinu kako bi nam dobri kadrovi dolazili u državnu službu i radili po institucijama koje stalno želimo osnažiti najbolje onako kako od nas očekuju građani, a i poduzetništvo tamo gdje ih to tangira. Kolega Brčić izvolite. pa u tom kontekstu treba promatrati i kroz obrazovni sustav, dal se dovoljno takvog kadra školuje i kolko sam upućen na lokalnim i regionalnim razinama nije tolko izražen ovaj problem nedostatka službenika, hvala. **Jandroković, naravno, dakle kompletno društvo treba učiniti napore. Naravno da je važan i taj nekakav balans između obrazovanja i potrebe i javnog sektora, ali i poduzetništva, dakle općenito radne snage. su tu ljudi koji bi trebali raditi kao državni službenici u nekom posebnom hendikepu ja mislim osobno ne. Dakle, ali jednostavno ta služba nije pretjerano atraktivna u zadnje vrijeme dijelom zbog plaće, ali ja moram reći dijelom zbog povike. Previše se prozivaju ti službenici i govori se da je to tamo gotovo sve neradnici. Ja sam već pet godina u izvršnoj vlasti, mogu reći da tamo službenici u Ministarstvu pravosuđa i uprave rade težak, odgovoran, svakodnevno naporan posao vrlo često i popodne. A ta jedna percepcija kako su svi uhljebi, loši radnici jednostavno destimulira i s te strane ulazak u javnu službu. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Ja ovu hitnu izmjenu i dopunu zakona doživljavam kao jednu interventnu mjeru, dakle našli ste se u problemu za kog smo svi svjesni i svi o tome govorimo i sad ćemo imati jednu interventnu mjeru gdje ćemo ljudima koji rade dati mogućnost da rade do 67 godina i tako ćemo trenutačno stanje nekako zakrpati. Ali točno ovo što sam rekla, mi na taj način trenutačno stanje zakrpavamo. Ono što mi trebamo, mi trebamo nekakvu svježu, novu radnu snagu, svježu krv, novi način promišljanja, nove dakle ideju da dođu novi ljudi, novi mladi ljudi koji će ovi koji su, sad su ih spremili za mirovinu naučiti nekakvom poslu jer vi dobivate znanje koje dobivate u svojoj srednjoj školi ili fakultetu ali dobivate i neka dodatna znanja koja treba. Što tu činite? Što su radite to je meni ključno pitanje. Hvala lijepa. **Jandroković, Mrak Taritaš, dakle gotovo da bih rekao da se vrtimo u krug stalno govorimo na isti način o svemu. Ja bih se mogao suglasiti sa vama. Dakle, moramo dovesti mlade, moramo dovesti, dakle starije populacije u javnoj službi, u izvršnoj vlasti. Ali sve se stvari sustavno moraju popraviti da bi se stimulirao ulazak. Ali čini mi se da je primarno visina plaće. Mi svi znamo da smo tu limitirani. Dakle mi možemo dijeliti ono što naše gospodarstvo može stvoriti. **Jandroković, Poštovani evo ponavljamo stalno kako su plaće u javnim službama niske, tako evo IT inženjer nema nikakvog motiva zaposlit se u javnoj službi kad u privatnom sektoru može dva, tri puta veću plaću ostvariti. Vrijedni ljudi ja bih rekla u javnom sektoru su oni koji rade vrijedno svoj posao i odgovorno su zapravo žrtve neradnika u javnim službama. Ja bih rekla kad se riješimo neradnika tu sumu plaća možemo podijeliti onima koji su vrijedni i odgovorno rade svoj posao. Međutim, kako se obračunati sa neradnicima kad kažu evo i u javnosti onaj poznati izraz zaštićeni su ko lički medvjedi. Dakle, trebamo li možda i ukinuti ovaj dio zakona ostaviti samo Zakon o radu, a ne imati specijalne zakone za državne službenike. Evo samo komentar. **Jandroković, nemam odgovor na ovu repliku, osim što mogu reći da je to tema za tribinu, tema za znanstvene radove, tema za jednu široku raspravu, a ne da vi meni replicirate i ja vam sad nešto jako važno i veliko odgovorim. **Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala predsjedniče. Poštovani državni tajniče, pa evo mislim da smo svi zapravo slično nekako krenuli sa pitanjima, odnosno replikama kako državnu upravu, odnosno ove poslove učiniti atraktivnijim, kako osigurati mladim ljudima da oni to prihvate da je to nešto moderno, izazovno. Što učiniti znači da bi bilo više ljudi koji žele raditi na ovim poslovima,

Poštovani tajniče, zakon kao zakon nije kompliciran, nije kompleksan, dobro ste objasnili to, svima nam je sve jasno. Međutim, postoji problem, postoje dileme kao prvo što će se desiti ukoliko postoji više državnih službenika koji žele ostati na radnom mjestu, a poslodavac za to nije zainteresiran. Koji će biti kriterij za ostanak na tom radnom mjestu. Nadalje, imamo isto takvu dilemu i pitanje za vas hoće li se ti službenici i nakon 65 godine moći seliti iz institucije u instituciju. Što je s time? To se nigdje ne regulira. Ili će biti zaposleni isključivo na radnom mjestu na kojem su bili do sada, za koje su radno mjesto najstručniji. Juro** Uvaženi zastupniče, ja vam mogu reći ono u što sam siguran. Dakle, ja mogu reći i svoje promišljanje. Dakle, sigurno je da neće svi ostajat u radnom odnosu koji to zažele, dakle mora se tu postići suglasje dviju dviju volja, dvije strane. Dakle, poslodavcu treba služba iskazat potrebu da taj čovjek ostane, a i radnik naravno treba iskazat volju da želi ostati. Mislim da bilo kakvo premještanje iz resora u resor ne bi bilo zgodno i nije cilj ovih izmjena ne ide u tom pravcu jer bi to moglo biti na stanovit način izigravanje natječaja. Hvala državni tajniče. Nema, hvala vam nema više replika. Možete se vratiti na svoje mjesto. …/Upadica Martinović: Hvala./… Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi na redu je Klub zastupnika MOST-a poštovani kolega Miletić, izvolite. Hrvatskog sabora, gospodine Jandrokoviću, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege vladajući i poštovane kolegice i kolege iz oporbe. Odmah na početku želim reći kako u potpunosti podržavam plemenite namjere Vlade sa ovim zakonom. Bilo je krajnje vrijeme da svim umirovljenicima omogućimo da rade i to ne samo u građevini, građevini oprostite ili na kasama ili među policama naših dućana nego da mogu raditi u državnom sektoru gdje je ipak toplije, gdje se vodi računa o uvjetima rada, gdje se uglavnom radi sjedeći. Mislim da je ovaj zakon odraz naše stvarnosti koji je jedan neobično pametan čovjek izrazio jednom dubokom mišlju koja glasi. Umirovljenici su naša budućnost. Ta rečenica koju sam posredno čuo ovih dana na neobičan način me je pogodila i osvijestila. Zato sam htio da ovaj zakon bude što bolji i da sve njegove odredbe budu što jasnije pa sam napisao tri tehnička i ne meritorna amandmana sa samorazumljivim obrazloženjima, pa da ne duljim, ako Vlada ili parlamentarna većina prihvati moje amandmane glasat ću za ovaj zakon otvorena srca i bez ikakva daljnja razmišljanja. Hvala. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, dakle pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, a kao razlozi za predlaganje tih izmjena i dopuna zakona navodi se da je važećom odredbom Zakona o državnim službenicima da državna služba prestaje po sili zakona kad državni službenik navrši 65 godina života i 15 godina staža i to posljednjeg dana u godini kad navrši 65 godina života i 15 godina staža. Navodi se kako krajem godine odlazi veliki broj službenika koji rade na najsloženijim poslovima u državnim tijelima, a radna mjesta se neće moći popuniti jer slabi je interes kandidata jer u praksi je obustavljen veći broj javnih natječaja zbog toga što se nije prijavio ni jedan kandidat ili onaj koji je već izabran je odustao. Stoga se ovom izmjenom i dopunom zakona želi omogućiti zadržavanje u službi državnog službenika kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža, ako postoji potreba službe u punom ili nepunom radnom vremenu najduže do navršenih 67 godina života. Također se želi i zapošljavanje korisnika mirovine s polovicom punog radnog vremena i to najkasnije do 67 godina života. Pitanje što je Vlada radila da do ovog problema ne dođe jer se valjda znalo i trebalo znati i na početku godine da veći broj službenika koji rade na najsloženijim poslovima odlaze u mirovinu. Vlada se ponaša kao noj, zabije glavu u pijesak i misli da je problem riješen. Podsjećam da je na snazi Odluka Vlade RH o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, uredima i drugim stručnim službama Vlade RH koja je donijeta 17. ožujka ove godine i kojom se zabranjuje novo zapošljavanje na neodređeno vrijeme državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave i uredima i drugim stručnim službama Vlade s nekim iznimkama. Primjerice na poslovima upravljanja i kontrole korištenja EU fondova i fondova za unutarnje poslove ili zapošljavanje jednog državnog službenika po klauzuli 2 za 1 ili ako nije moguće osigurati redovno obavljanje poslova preraspodjelom između postojećih državnih službenika. Tijekom kalendarske godine mogu se zapošljavati i vježbenici i to samo recimo najviše do 10 vježbenika ako tijelo državne uprave ima preko 1000 zaposlenih, a za ova mala tijela recimo do 100 zaposlenih najviše 2 vježbenika. Zašto se u ranijim razdobljima nije olabavilo zapošljavanje vježbenika u državnoj upravi pa su do danas već mogli steći znanja i kompetencije za obavljanje poslova u državnoj službi. U tom slučaju ovi državni službenici koji su navršili 65 godina života mogli su biti mentori s obzirom na svoje znanje i iskustvo i institucionalno pamćenje u državnoj službi. Dakle, s jedne strane vlada donosi ograničavanja zapošljavanja kako državnih službenika i namještenika sa iskustvom, ali i vježbenika, a s druge strane kuka da na natječaj se nitko ne javlja u državnu službu na najsloženijim poslovima u državnim tijelima. U Nacionalnom planu razvoja javne uprave za razdoblje 2022.-2027. navodi se da je državna uprava, navodi se da državna uprava ne provodi aktivnosti kojima bi profilirala se kao poželjan regulirala potencijalne, regrutirala potencijalne kandidate kroz suradnju sa sveučilištem i drugim akademskim institucijama. Znanje, vještine i motivacija svakog službenika imaju značajan utjecaj na kvalitetu javne uprave, e time i kvalitetu javnih usluga. Programi uvođenja u posao kao i sustav mentorstva nisu uspostavljeni pa novozaposlene službenike u posao uvode kolege i rukovoditelji u okviru raspoloživog radnog vremena i prema individualnoj procjeni. U državnoj službi ne postoje realna stručna analiza s obzirom na kompetencije koje imaju ili bi trebali imati državni službenici za uspješno obavljanje poslova radnih mjesta te s njima povezanih oblika usavršavanja i osposobljavanja te ne postoji sustavna procjena rezultata izvedenih programa. Sustav plaća u državnoj službenici, u službi i javnim službama je nekonkurentan. Neujednačene i niske plaće, veliki odljev visokoobrazovanih kadrova, disfunkcionalni sustav ocjenjivanja i nagrađivanja individualnog rada i nepostojanje sustavnih planova za razvoj ljudskih potencijala rezultirali su nemogućnošću privlačenja i zadržavanja kvalitetnih i talentiranih službenika u javnoj upravi, posebice u državnoj službi. Jasno je da je ovo posljedica sustavnog lošeg strateškog planiranja na području ljudskih potencijala u državnoj upravi i dugogodišnje zabrane zapošljavanja u državnoj upravi te ne donošenja Zakona o plaćama koji se negdje paca u ladicama koji bi stimulirao one najkompetentnije i najkvalitetnije. Tako danas mladim visokoobrazovnim kadrovima državna služba nije atraktivna tim više da je u našem društvu percepcija da su državni službenici uhljebi i neradnici. Svaki građanin RH prema Povelji EU o temeljnim pravima ima pravo na dobru javnu upravu, a dobra javna uprava podrazumijeva učinkovitu administraciju uređenu na način koji omogućuje ostvarivanje prava građana na jednostavan način te koja poštuje standarde i načela upravnog postupanja. Je li ove zakonske izmjene i dopune ide u cilju stvaranja dobre javne uprave kao servisa građana? Ne, dakako da ne. To su vatrogasne mjere, ali vatra već dobrano gori u upravi i nitko vas ne može uvjeriti da će problem biti riješen zadržavanjem u službi državnih službenika najduže do navršenih 67 godina života službenika ili zapošljavanjem korisnika mirovine do polovice punog radnog vremena isto do navršenih 67 godina života. Bez rasta plaća, ali i izmjene koeficijenata koji bi bili poticajni za zapošljavanje mladih, visoko obrazovanih i motiviranih službenika u Hrvatskoj još dugo neće biti državna uprava dobra uprava i kvalitetan servis građana. Ako k tome dodamo da je sustav natječaja za prijem u državnu službu vrlo složen sa hrpom literature, testova i konačno razgovora s komisijom što u konačnici može biti presudno za prijem, prijam u državnu službu sve je to odvraćajuće kad konačno se sazna da je plaća visokoobrazovanog početnika najmanje zapravo manje kad tome dodamo visoku politizaciju javne uprave i napredovanje na najviša rukovodeća radna mjesta ne po kompetencijama nego po stranačkoj iskaznici ne piše se dobro u državnoj upravi. Pa i ova dva članka izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima nema kriterija kad se propisuje da se korisnik mirovine može primiti u državnu službu ili da se može zadržati u službi najkasnije do navršenih 67 godina života. Tko će o tome odlučiti može li se ili ne može zadržati? Bez reforme cjelokupne javne uprave ni državna uprava neće biti kvalitetan servis građana koji će biti atraktivan za visokoobrazovane stručnjake, do tada ti isti stručnjaci će odlaziti u Irsku, Njemačku ili Skandinavske zemlje. Hvala lijepa. Idemo na treću raspravu u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovana kolegica Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, Sad kad sam krenula za ovu govornicu govoriti o ovoj temi nekako se osjećam ko kad otvorite kompjutor pa onda imate ono copy-paste, ja ne znam koliko puta sam već sa ovom govornicom izgovorila ono što ću reći i sada. Nama su ljudi u državnoj službi stari, godinama se nisu zapošljavali novi, mladi, da tako kažem svježa krv novi kadar i to nam je u jednom trenutku došlo na naplatu. Doći će još i vie. Vi u nekim drugim službama možete zamijenit dakle uvezemo ljude iz pogotovo Nepal, Filipine, Indoneziju gdje Hrvatska može biti interesantna i mislim da u ovom trenutku je negdje oko 100.000 stranih stranih radnika koji mogu raditi na građevini, mogu raditi u nekom uslužnom sektoru, al teško da mogu raditi u državnoj službi. Da bi mogli raditi u državnoj službi bojim se da bi to išlo dosta teško. I mi imamo problem. Pred jedno, ja mislim da sam pred godinu dana, pred pola godine govorila o pismu kojeg sam dobila od jedne, od jednog, jednog dijela čak mogu reći o kom je riječ nije to nikakva tajna, dakle javili su se građevinski inspektori kojih ima za cijelu RH negdje 96 ili 98, ali od tih 96 ili 98 je više od pola preko 55 godina i koji kažu ljudi moji nešto trebate napraviti, nešto se mora učinit. Dakle, vi imate imate za pogotovo za tako trebaju imati dvostruka znanja moraju imati, moraju imati znanja koja su vezana i kompetencije vezane uz građevinu i moraju imati znanja koja su vezane uz upravne postupke i sve ostalo. I oni su se javili i govore napravite nešto, nas neće biti, mi svi koji ovo radimo ćemo otići, otići ćemo u mirovinu, mladog kadra nemamo. Ovim ja imam osjećaj ko ono kad selo gori, a baba se češlja, tako i mi, selo gori, baba se počešljala i zaključila ajmo imati jednu onako hitnu mjeru. Hitna mjera nam je da probamo do 67 one koji idu u mirovinu zadržat pa će radit, ti ljudi će raditi i glavnina njih će ostati i radit će kako treba. Ja sam srela nedavno jednu svoju kolegicu koja radi i ja pitam ići će ovo ili ćeš ostat, kaže ja bih rado ostala, al bojim se da me neće zadržati jel baš nisam u dobrim odnosima sa svojim pretpostavljenim, budući da je to njegov odabir bojim se, a već sam mu se zamjerila jer sam rekla ono što nije htio čut, pa bojim se da neću ostat. Ono što želim s ove govornice reći je sljedeće, ovim ćete imati jednu hitnu mjeru nešto ćemo u tom trenutku probati riješiti, ali mi imamo suštinski problem. Suštinski problem znate godinama kad čvrsto žmirite pred nečim onda to stavljamo pod tepih i onda ta hrpa naraste mi preko nje hodamo sve dok možemo hodat, al u trenutku kad više ne možemo popiknemo se padnemo na nos. Mi smo već sad pali na nos, mi već sad smo pali na nos i znamo da nema dovoljno kadra koji treba raditi određene poslove. I imamo još sljedeću stvar, zaposlite mlade ljude u državnoj službi, kvalitetno ih educirati oni prvom prilikom pobjegnu glavom bez obzira, pobjegnu glavom bez obzira jel im se ponudi negdje nešto bolje i sve ostalo. Ja uvijek nastojim govoriti o stvarima koje razumijem, dakle ja sam radila bila sam i državni službenik, radila sam u državnoj upravi svašta nešto i govorim o onom da kad uvijek kad je trebalo dakle vi trebate povećano broj inspektora, povećani broj za dozvole kad krene, kad krene više dozvola, a više dozvola krene kad gospodarstvo krene naprijed i vi onda trebate i u državnu službu više ljudi, ali ne možete uopće konkurirati realnom sektoru jer su plaće koje on može ponuditi za nekog inženjera koji je radio, dakle za inženjera koji je radio u državnoj službi koji ima to, ta iskustva koji je eventualno još bio i inspektor nešto što se nudi na tržištu vi ne možete ponuditi. Dakle, uvijek dolazimo do onog o čemu smo raspravljali u kasnim satima prekjučer, do proračuna, ali pitanje je samo što hoćemo. Ovo je mjera protiv te, o toj mjeri možemo razglabati i sve ostalo, ali jedna mjera koja je u ovom trenutku prepoznata kao nekakva interventna mjera, da ne kažem onako protupožarna mjera koju imamo, ali mi imamo suštinski problem. Taj suštinski problem trebamo početi rješavati. Jedan od modela, kao što je rekla kolegica Nađ je ajde krenuti zapošljavati vježbenike. Ajde krenuti zapošljavati vježbenike, ajde program zapošljavanja vježbenika koji će se zaposliti i steći će neka iskustava, neki će otići, ali neki će i ostati. Neke ćemo i zadržat i ovi koji sad tu dajemo im mogućnost da rade do 67 će naučiti sve ove ostale. Ja sam se u jednom času kako imam zaista možda malo i predugi jezik, ali koristit ću ovu govornicu, možda ovako i kraj tjedna i čeka nas sljedeći naporni tjedan, pred jedno 15-ak godina kada situacija nije bila ni najmanje alarmantna ovakva kakva je danas našalila sa svojim kolegicama. I rekla sam, mi ćemo radit dok nas tad još sam daleko bila i od zamjenice ministra kamoli od ministrice, ja kažem gledajte, mi budući da se ne zapošljavaju novi, mi ćemo tu radit dok nas ne prebace na Mirogoj. Nove ćemo samo morati uzeti dakle mlade da nas petkom pokupe i pošalje doma da slučajno neko ne ostane preko vikenda raditi za ponedjeljak jer se neće vratiti doma. Znate šta, to je bila šala prije recimo 15-20 godina, ali ja sam to rekla 15 godina kolegice i kolege, pred 15 godina je stanje isto bilo problematično i znali smo kud ide i tad su, dakle cijelo vrijeme su bile od čvrstih zabrana. Sjećate se čvrsti zabrana da se ne može niko zapošljavati. Vi ako nikog ne nikog ne zapošljavate u jednom času imate kadar koji je pred mirovinom ili u mirovni. Nemate uopće onaj srednji kadar, to znači sad, sad u ovom trenutku krenuti ljudi moji uzimati vježbenike, neće biti drugo, od početka. To jedno od modela koji morate imat da premostimo to što je, jer ono što sam rekla prije godina je sad. Dakle, do 67 u jednom času ćemo i dalje samo je važno da na kraju dana niko ne ostane u uredu nego da se svi vrate doma. Hvala lijepo. Četvrta rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovana kolegica Maksimčuk. Izvolite. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege, evo pred nama je Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima Zakon donosimo po hitnom postupku nakon provedenog savjetovanja koje je trajalo od 21. do 28. listopada ove godine. Državni službenici su osobe koje u državnim tijelima kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga tih tijela utvrđene Ustavnom, zakonom ili drugim propisima donesenim na na temelju Ustava i zakona. Prema važećem Zakonu o državnim službenicima državnom službeniku prestaje državna služba po sili zakona kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža osim ako se čelnik tijela i državni službenik drukčije ne dogovore vodeći računa o potrebama službe, a služba prestaje najkasnije posljednjeg dana godine u kojoj službenik navrši 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža. Kako je uvodno već nekoliko puta rečeno koncem godine odlazi velik broj službenika koji rade na najsloženijim poslovima u državnim tijelima u mirovinu, a radna mjesta nije moguće popuniti zbog slabog interesa kandidata za rad u državnoj službi zbog više razloga koje su moji prethodnici i naveli upravo je predložen ovaj zakonski prijedlog. Također donošenjem ovog zakona omogućuje se zapošljavanje korisnika mirovine s polovicom radnog vremena ali najduže do 67 godine života. Nadalje, predloženi zakon usklađuje se sa Zakonom o mirovinskom osiguranju prema kojem se ne obustavlja mirovina korisniku starosne mirovine koji nakon ostvarenja prava na starosnu mirovinu nastavati raditi kod poslodavaca do polovice punog radnog vremena uz naravno izmijenjeni ugovor kao korisniku starosne mirovine koji se zaposli do polovice punog radnog vremena. Stoga predloženim Zakonom o državnim službenicima se želi omogućiti zadržavanje u službi državnog službenika kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža ako postoji potrebe službe u punom ili nepunom radnom vremenu, ali najduže do navršenih 67 godina života službenika. Također, želi se omogućiti zapošljavanje korisnika mirovine s polovicom punog radnog vremena, ali također najduže do 67 godine života. Na taj način ublažile bi se posljedice nezainteresiranosti stručnjaka za rad u državnoj službi i nemogućnosti popunjavanja radnih mjesta u državnim tijelima putem javnih natječaja i osiguralo se pravovremeno obavljanje poslova državnih tijela. Tim više ako se sagleda situacija na tržištu rada, trenutna situacija također demografski trendovi i visina mirovina. Pozdravljamo donošenje ovoga zakon, a za provedbu istoga nisu potrebna dodatna sredstva u Državnom proračunu stoga će Klub HDZ-a podržati ovaj prijedlog zakona. (HDZ)** Hvala. Idemo na petu raspravu, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovana kolegica Miloš. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče sabora. Poštovane kolegice i kolege, ove izmjene zakona dakle donose se kako u samom tekstu obrazloženja stoji zato što nam veći broj službenika do kraja ove godine odlazi u mirovinu i zato što smo sad shvatili da ih nema tko zamijeniti. Kako kaže se u samom obrazloženju, radna mjesta ne mogu se popuniti jer je slab interes kandidata za rad u državnoj službi, a natječaji se poništavaju jer se ili kandidati uopće ne javljaju ili naknadno odustaju od zapošljavanja. Budući da nam sad nema tko raditi u državnoj upravi jasno je da se sada uvode ove vatrogasne odnosno interventne mjere kojima će državni službenici koji to žele moći nastaviti raditi nakon 65.g., a oni koji su otišli u mirovinu moći će se ponovo zaposliti na pola radnog vremena. Dakle već smo prethodno u raspravi spominjali da se ovakve mjere dovode kad je voda već došla do grla, međutim do temeljitih promjena u sustavu državne uprave i ova mjera može samo kratkoročno, naglašavam kratkoročno, ublažiti simptome, no bez zapravo sustavnih promjena i bez rješavanja nagomilanih problema u sektoru ne možemo očekivati poboljšanje. Činjenica da se dakle nedostatak radne snage u državnoj upravi rješava isključivo ovom mjerom i to da se zakon stavlja u hitan postupak govori najbolje o tome koliko u sustavu državne uprave nedostaje strateškog planiranja, koliko se ne prate adekvatno ljudski resursi, niti razvijaju ljudski potencijali odnosno koliko u samom sustavu nije bilo sustavnih mjera koje bi ublažile ovo stanje odnosno dovele do toga da ovog stanja uopće ne bi ni bilo. Brojni su problemi zbog kojih rad u državnoj upravi nije atraktivan i kao što je rekla kolegica Taritaš ti su problemi poznati već godinama. Prije svega sustav plaća u državnoj upravi nije konkurentan i naročito sve više zaostaje u susta…, za plaćama u privatnom sektoru. Plaće su niske i neujednačene i zapravo nema jedinstvenog sustava plaća, pa se događa zapravo da za isto radno mjesto postoje različiti koeficijenti i to se godinama nije riješilo. Isto tako ono što se godinama ne rješava i na što sindikati upozoravaju je da službenici koji rade na poslovima s niskim koeficijentima već godinama imaju minimalnu plaću ili čak plaću manju od minimalne, to se naročito događalo u pravosuđu, ali i u drugim dijelovima sustava. Dakle sindikati su već 3.g. upozoravali na ovaj problem i tražili su povećanje službenicima, povećanje plaće službenicima s najnižim koeficijentima kojih su detektirali da je njih nešto više od 6.500 tisuća koji rade na minimalac. Treba reć da je evo nakon 3.g. Vlada jučer uvažila dio njihovih zahtjeva i podigla koeficijente kako bi i ove plaće prešle minimalac iako sudeći po prvim reakcijama sindikata najniži koeficijenti još uvijek nisu dovoljno povećani zbog čega i dalje dio zaposlenika ostaje na izrazito niskim plaćama. Istovremeno, kao što sam već prethodno govorila, u državnoj upravi široko se upotrebljavao institut ugovora na određeno koji je trebao biti tek iznimka, pa imamo situacije da su neki službenici radili i 10 i više godina na ugovor na određeno odnosno zadržavalo ih se nepotrebno na ovom tipu nesigurnih poslova, što je sigurno doprinjelo i tome da, da im rad u državnoj upravi zasigurno nije privlačan. Nadalje, u državnoj upravi već dugi niz godina ne postoji jasan sustav napredovanja i nagrađivanja službenika takav kakav bi omogućio da se nagrađuje kvalitetan i predan rad odnosno profesionalna odnos prema radu. Većina službenika može dobiti veću plaću jedino ako je raspoređena na radno mjesto s većim koeficijentom složenosti što naravno u svim situacijama nije motivirajuće. U brojnim slučajevima umjesto zaslužnih dolazi do napredovanja politički podobnih ljudi o čemu, o čemu zapravo priča i stručna javnost što onda demotivira druge službenike i što uostalom šalje poruku da obrazovanje i kompetencije nisu temeljni kriterij ni zapošljavanja, ni napredovanja, dok se takvo stanje ne riješi teško da će doći do sustavnih promjena. Isto tako moram naglasiti da su politike koje donosi Vlada pomalo kontradiktorne i iz ovog primjera koji ću sada navesti očigledno je da se ne planiraju na vrijeme potrebe za ljudima odnosno pomlađivanje kadrova. Naime, podsjetit ću da je već 13.g. na snazi zabrana zapošljavanja po pravilu 2 za 1 prema koje se moglo zaposliti jednog novog državnog službenika tek kad dvoje ode u mirovinu, mislim da se to promijenilo tek ove godine, a istovremeno je ove godine ministarstvo izjavilo da je taj sustav doveo do manjka mladih službenika, kao da se to nije moglo ranije, ranije anticipirati, dakle ovo je mislim jasan primjer koji pokazuje da se potrebe za ljudima ne planiraju na vrijeme. Istovremeno već su kolegice u diskusiji naglasile da i dalje postoji ograničenje za prijem vježbenika i to tako da na 1000 zaposlenika se može godišnje uzeti tek 10 vježbenika, mislim da taj primjer zapravo govori koliko ulažemo, koliko ulažemo u obnavljanje kadrova u ovoj službi. Dakle zbog ovakvog zapuštanja i zanemarivanja sustava prije svega zbog lošeg upravljanja sustavom godina se, godinama se uništavala reputacija državnih službenika koji su ra…, koji su radili svoje poslove najbolje što su mogli u ovako nesređenom sustavu, najveći dio njih barem i koje se nazivalo uhljebima i ogromnu štetu sustavu donijelo je, kao što sam već rekla, prijekomjerna politizacija ovog sustava i kadroviranje po stranačkom ključu koji je i srozalo kvalitetu rada u ovom sektoru, a naročito je bilo prisutno na upravljačkim pozicijama, dakle ako zaista želimo vratiti ugled državnoj službi potrebno je prije svega sustavno rješavati godinama nagomilane probleme. Nužno je između ostaloga, kao što sam govorila u prethodnom izlaganju, osigurati dostojanstvene plaće i uvjete rada što uključuje i jasan sustav napredovanja i nagrađivanja prema izvršenom radu, također sustav primanja mladih ljudi u službu, pravovremeno planiranje razvoja kadrova i nužno je vratiti ugled ovoj službi kroz depolitizaciju sustava upravljanja kadrovima i na taj način stvaranja kvalitetnog Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Idemo na 6. raspravu, Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Bauk izvolite.

proveo raspravu u prvom čitanju o Prijedlogu zakona o plaćama u državnoj službi. Od onda do danas prošlo je 15 godina, promijenilo se nekoliko vlada uključujući onu u kojoj sam bio član, a taj zakon nikad nije došao u drugo čitanje u tom sazivu, a nakon toga čini mi se ni u prva čitanja u sljedećim sazivima HS-a. Plaća Plaća državnih službenika određuju se temeljem prijelaznih odredbi Zakona o državnim službenicima koji je donesen 2001.g. i i Uredbi o koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi koja je iz 2001.g., a u međuvremenu je doživjela sa jučerašnjim danom 47 izmjena i dopuna. Navodno u Ministarstvu uprave i pravosuđa postoji jedan državni službenik koji je u stanju napisati pročišćeni tekst te uredbe po kojoj se onda obračunavaju plaće državnih službenika. Otprilike to dođe kao Jeti, svi kažu da postoji, ali ga još niko nije vidio. To samo pokazuje ustvari koliko je složen i politički osjetljiv taj sustav i ustvari pokazuje ko je prava vlast u ovoj zemlji, a to su ipak državni službenici, a ne izabrani narodni zastupnici. Šala. Zbog toga mi je logično da se ovom vatrogasnom mjerom pokušava popraviti ili pokušava premostiti problem koji može nastati odlaskom većeg broja državnih službenika u mirovinu, nakon što je niz godina na snazi bila ono zabrana zapošljavanja odnosno pravilo dva za jedan ili kojim su se već kreativnim domišljatostima koji se već kreativnim domišljatostima sjetila izvršna vlast kako bi zaustavila bujanje državnog aparata i koliko toliko smanjila troškove plaća u državnoj službi, da bi na kraju to došlo na naplatu na način da se sada mora poticati ljude da ostaju nakon što ih se godinama sprječavalo da uđu u državnu službu. U razdobljima kad sam obnašao dužnost ministra uprave uvijek je bio pritisak na to da treba smanjiti državnu administraciju, da treba smanjiti broj državnih službenika i moram priznati da je ova odredba o mirovini na kraju kalendarske godine kada službenik navršava 65 godina uvijek bila kao jedan melem kojima bi eto od 1. siječnja prikazali značajno smanjenje broja državnih službenika jer bi po toj odredbi veći broj službenika službenika otišao u mirovinu nego šta bi ih se tijekom godine primilo u službu, a također bilo je određenih naravno onih koji su dobrovoljno otišli iz državne službe na neko drugo, na neki drugi posao koji je za njih u tom trenutku kao njihova životna odluka bio atraktivniji. Sada se događa obrnuto, dakle Vlada pokušava potpuno suprotnom mjerom potaknuti ili omogućiti ljudima koji to žele da ostanu u državnoj službi i nakon 65. godine, teoretski do svoje 69. godine jer ako vam prestaje državna služba u kalendarskoj godini u kojoj navršavate 67, a rođeni ste primjerice 4. ili 5. siječnja vi ste de facto do svog 68. rođendana odnosno početka 69. godine u državnoj službi, što ipak nije rekord, suci mogu biti do 70. tako da još ima prostora da odmah stavimo u zakon do 70. da ne bi morali za dvije godine ponovno dolazit sa sličnim prijedlogom. Klub SDP-a u ovom trenutku ima razumijevanja za ovaj prijedlog i podržat će ga, naravno time se neće riješiti bitni problemi koje imamo i koje su kolege i kolegice, posebno iz oporbe naglašavali u ovome dijelu dijelu efikasnosti, učinkovitosti i svega onoga što se već veže uz državne službenike i one koji to tek namjeravaju postati. Što se tiče pitanja koje je kolegica PUljak otvorila u replici državnom tajniku, ja bi ipak imam još pet minuta želim vam nešto reći o tome. Doista je legitimno pitanje treba li se na državne službenike odnositi Zakon o radu? Po mom mišljenju na one državne službenike koji rade u core business ministarstava ne bi trebao, a na ove koji nisu u core business ministarstva možda bi bilo bolje da se odnosi i da se ustvari državna služba doista bude ono oni ljudi koji rade i provode zakone zbog kojih je to ministarstvo osnovano, a ne oni koji su bilo na koji način u potpori. Međutim, to je također jedna vrsta političko socijalnog dijaloga jer sindikati i oni koji su zaposleni u ministarstvima su ipak skloni tome da budu u posebnom režimu u odnosu na Zakon o radu, a svaka pametna vlast se baš ne želi pretjerano zamjeriti i ić džonom na one koji bi joj trebali osiguravati da mogu provoditi ono zbog čega su na vlasti, prema tome to je jedna ovako zanimljiv međuodnos. To ustvari pokazuje i odnos sa sindikatima, odnos sindikata prema Vladi i odnos međusobno sindikata i to je jedna stvar koju se nijedna Vlada nije usudila ili htjela lomiti preko koljena, ni to, ni plaće. Dakle, doista Vlada 2008.g. je još krenula sa Zakonom o plaćama i kada govorimo o plaćama postoji jedna rečenica koja zvuči zavodljivo, a samo prva, a to je jednaka plaća za jednak rad, što bi značilo da bi to znači ukidanje onih 0,5% po godini staža jer već kad to imamo onda to više nije jednaka plaća za jednak rad. Postoji još mnogo, velika količina sadržaja koju bih ovdje mogao iznijeti da opišemo te specifičnosti ali na kraju obzirom da je zakon kratak, da je po hitnom postupku i da rješava konkretnu situaciju nema potrebe da dalje duljim. Prihvatit ćemo, ovaj prijedlog zakona. Uostalom i ankete govore da je naše biračko tijelo nešto starije, pa onda i da našem biračkom tijelu omogućimo da radi dvije godine duže i čekamo naravno za dvije godine da dođe prijedlog da se to produži do sedamdesete barem kao sucima kako mi se čini tako će i biti. Hvala. Prelazimo sad na pojedinačne rasprave. Prva na redu je poštovana kolegica Posavec Krivec, izvolite. **Posavec Krivec, Ivana (Nezavisni)** Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Pa danas ovdje raspravljamo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima pa ću si ja onda dozvoliti da o tom zakonu raspravljam kao jedna od njih, kao državna službenica sa više od 20 godina radnog iskustva upravo u toj državnoj službi gdje mogu svjedočiti upravo o ovome što predlagateljica kaže da je najveći problem, da je problem nezainteresiranost ljudi za rad u javnoj upravi. Mene zapravo prvenstveno iznenađuje koji su tu argumenti sa kojima se govori o nezainteresiranosti kada želimo spriječiti veliki odljev broja državnih službenika krajem 2002. godine. Vi nama zapravo predlažete da na najsloženijim i najodgovornijim poslovima u državnoj službi osiguramo pravovremeno i učinkovito obavljanje poslova tijela državne uprave i dugih državnih tijela zapravo na neki način nam sugerirate da kupujemo vrijeme dok ne nađemo odgovarajuće zamjene za službenike koji su već ostvarili uvjete za odlazak u mirovinu i zapravo nam predlažete kao Vlada jedne države članice EU koja skupa sa svima nama u oporbi koji razumijemo važnost ulaska u eurozonu i Schengen hvalite zapravo sa činjenicom da želite omogućiti zapošljavanje korisnika mirovine sa polovicom punog radnog vremena do najviše 67 godina. Vi to sve skupa opravdavate nezainteresiranošću stručnjaka za rad u državnoj službi, nemogućnošću popunjavanja radnih mjesta. A jeste li uopće kolegice i kolege svi vi skupa svjesni koji su razlozi te nezainteresiranosti? Ovdje su to moje kolegice i kolege prije mene dosta dobro detektirali, ali dat ću konkretne primjere. Znate li primjerice da su informatičari jedno od najdeficitarnijih zanimanja u državnoj službi? Znate li zašto? Upravo zato što se pitaju kako preživjeti sa plaćom od 5000 kuna ako imaju srednju stručnu spremu ili sa plaćom od 7000 kuna ako su na rukovodećim poslovima ili imaju visoku stručnu spremu, odnosno nisu rukovodeći kadar. Znate li da u Općinskom sudu u Zagrebu s krajem ove godine preko desetak zapisničarki odlazi u mirovinu, pa se svi skupa pitamo tko će raditi za plaću od 4000 kuna? Nemamo te odgovore. Ali znali smo da će tih deset zapisničarki otići u mirovinu, a i znamo da je upravo bez tih vrijednih i marljivih ljudi u državnoj službi ne počinje i ne završava niti jedan proces. Isto kao što znamo da bez svih ovih državnih službenika u Hrvatskom saboru ni jedna od ovih sjednica se ne bi održala, a postavljamo li si pitanje u kojim uvjetima rada i pod kojim plaćama oni ovdje sjede? Postavljamo li si pitanje koliko vrijedi jedan njihov prekovremeni sat? Postavljamo li si pitanje što za njih znači rad u noćnim satima ili rad u smjenama? To su stvari na koje bismo trebali ponuditi odgovore. Dakle, osnovni problem nezainteresiranosti je ogolimo to do kraja je premala plaća, plaća ispod svakog ljudskog dostojanstva, plaća kojom se ne mogu osigurati osnovni životni životni uvjeti za naše službenike i za njihove obitelji. I upravo zbog toga mi gubimo kvalitetan kadar iz državne uprave. Čak je bilo i nekih pokušaja o kojima su govorile kolegice Nađ i kolegice Mrak-Taritaš kada su rekle o vježbeničkom stažu. Da, bilo je vježbeničkog staža, ali šta smo onda sa tim mladim ljudima koji su došli puni elana, energije i znanja u državnu upravu. Šta smo sa njima napravili? Nakon tog određenog vježbeničkog staža smo ih držali na ugovore o određenom, da oni do zadnjeg dana isteka tog ugovora nisu znali koja je njihova budućnost sutra. I naravno, bez ikakve sigurnosti koja proizlazi iz tog radnog odnosa tražili su bolje, a to bolje gdje nalaze? Na tržištu rada? U privatnom sektoru. To je ista ona priča koja se zapravo ponavlja godinama. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Imamo nekoliko replika. Prvi je na redu kolega Pavić, izvolite. Poštovana zastupnice kao što ste sama rekli na početku svojeg izlaganja vi ste zapravo državni službenik, imate iskustvo, radili ste u ministarstvu. Možete li nam molim vas na temelju vašeg iskustva reći zapravo što je prema vašem mišljenju ako to smijete iznijeti najveći problem zašto se ne zapošljavaju mladi ljudi u državnim službama? Ivana (Nezavisni)** Hvala predsjedniče, hvala kolega Paviću. Pa ja sam to pokušala plastično precrtati. Dakle, mi mlade ne privlačimo u državnu službu. Mi nemamo alate kojima ćemo im osigurati da oni u toj državnoj službi mogu temeljem svog znanja, temeljem svojih kompetencija kvalitetno napredovati. Mi njima ne omogućavamo da oni u toj državnoj službi, a to je zahvaljujući i lošem sustavu ocjenjivanja u kojem nema zamjeranja i u kojem su svi jednaki i u kojem je samo bitna najbolja ocjena da bi se mogao dobiti koji možda dan više godišnjeg odmora ili neka druga beneficija. U tim situacijama ti mladi i sa ovom plaćom o kojoj govorimo i sa nesigurnošću rada koje se tiče ugovora na određeno nemaju što tražiti, nemaju što tražiti u državnoj službi. Rekla sam 5 i pol tisuća kuna je 80% zaposlenika u Ministarstvu pravosuđa. Na 5 i pol tisuća kuna je 80%

dakle svi mi koji smo raspravljali, a i vi jednako tako smo ukazivali na slijedeću činjenicu, a to je da je zapravo osnovni problem novci. Osnovni problem su između ostalog plaće. Ono što smo imali u raspravi prekjučer, dakle mi smo proračun imali u raspravi prekjučer, na tom proračunu smo u nekoliko navrata pitali vladajuće dakle prihodi u ovom proračunu otprilike je milijarda eura na temu PDV-a dakle povećanje PDV-a zbog inflacije. I pitali smo kud će ta milijarda eura otići? Apsolutno kad je rasprava o državnim službenicima onda je to uvijek u konotaciji uhljeba. Ja to tako raspravljat neću. Vi isto tako niste o tome raspravljali. Svud imate ljudi kao što su i saborski zastupnici koji vrijedno i odgovorno rade svoj posao, a ima ljudi koji ne i ne, ne treba ih stavljati pod stignu onih koji ne, treba gledati one koji vrijedno i odgovorno rade svoj posao kako ih nagradit. Hvala lijepo.

i efektivnog servisa za građane, za poduzetnike, za investitore to je ono što Hrvatskoj treba. I dobro ste primijetili, prihodi u Državnom proračunu rastu, znači daleko od toga da ne bi bilo novaca da se neke stvari stimuliraju, daleko od toga, ali je ova Vlada ovim proračunom pokazala da se odredila za mjere štednje, a te mjere štednje će samo produbiti ovu inflaciju koju imamo i sutra će nas dovesti do recesije, pa će onda ove plaće o kojima sada govorimo biti još u realnom smislu i manje i pitanje je kako će u slijedećoj godini bez obzira na ova povećanja koja su zasada izbalansirana sa sindikatima, kako će zapravo građani loviti korak sa inflacijom i recesijom. Rajko (Nezavisni)** Hvala lijepa. Ja sam dolazim iz javne službe jer sam u dva navrata obnašao ovaj funkcije u državnoj službi pa mogu reći da je svugdje isto. Osim toga to govori i statistika, ovaj trenutak danas je 1.600, milion 650 tisuća zaposlenih građana u Hrvatskoj od toga je 95.000 stranaca. Svaki 17 je stranac, slijedeće godine će to biti svaki 15, za 10 godina svaki 10, ako nastavimo sa ovakvom depopulacijskom politikom odnosno sa problemima smanjivanja demografije. Na tom tragu je i moje pitanje, dakle državu, na državi, svaka država pa i Hrvatska država je na temeljima državnih službenika i javnih službenika. Iako ste odgovorili, ponovo vas molim kratko i jasno što bi vi napravili i uključivo ovo i u Državnom proračunu, a nadam se da će barem neke amandmane iz Kluba Socijaldemokrata prihvatiti ova Vlada koji omogućuju ako ne veću plaću bolju kvalitetu rada tih naših …/Upadica: Hvala vam./… državnih Hvala vam predsjedniče. Pa kolega Ostojiću prije svega Hrvatska se treba suočiti sa problemima na koje već duži niz godina žmiri. Znači moramo biti svjesni svoje veličine, svoje snage i svojim mogućnosti i prema tome moramo dimenzionirati javnu upravu upravo u segmentu da ona bude jasna, efikasna, učinkovita i da bude na korist svojih građana. A sad pitamo na korist kojih građana? Da li onih građana koji su iselili pa se nadamo da ćemo osigurati i neke demografske mjere kojima ćemo ih vratiti u Hrvatsku jer budimo realni struktura našeg, našeg stanovništva se bitno promijenila. Visokoobrazovani ljudi su nama otišli iz Hrvatske, a sada nam u Hrvatsku dolaze ljudi koji rade na najnižim poslovima, na najniže strukturiranim poslovima. Na taj način mi u gospodarskoj strukturi ne dobivamo višu vrijednost i to je ono bitno što jasno trebamo reći. Ti ljudi ne mogu zamijeniti kvalitetan kadar **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo sada na drugi pojedinačnu raspravu, poštovana kolegica Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, kad radite nekakav posao ili kad ste negdje i kad imate nekakvo iskustva onda je zasigurno puno jednostavnije doći za ovu govornicu i govoriti o ovom. Mi imamo sklonost ljude stavljati sve u istu košaru i imamo sklonost na sve proglašavati istim. Nisu svi isti. Imate saborskih zastupnika i zastupnica koji rade svoj posao, koji sudjeluju u raspravama, koji vode računa, ima onih koji dođu na glasanje. Jednako tako ni državni službenici nisu svi isti i jednako tako kao što nas pitaju zašto vas nema, a kog pita kad govorim o saborskim zastupnicima zašto vas nema, one koji su tu. Ja često kažem kako da odgovorim zašto vas nema kad mene pitate jel sam tu, ne mogu vas ja, ne mogu vam ja na to odgovorit. Jednako tako je etiketiranje državnih službenika po onom malom broju, onom malom postotku koji svoj posao rade tako tako traljavo ili iskustva koja smo imali loše. Glavnina ljudi radi odgovorno i savjesno svoj posao, radi odgovorno i savjesno posao za relativno zaista male novce i to je ono što je rekla kolegica Posavec Krivec, pogledajte ove ljude tu koji su od jutra do sutra, koji nam pripremaju da bi mi mogli uopće održavati ove sjednice, sav ovaj nevidljivi kadar koji služi tu da bi mi mogli funkcionirati i raditi svoj posao. To su ti ljudi o njima govorimo. Ja mislim, dakle mi svi bez obzira ćemo glasati za ovo jer je ovo jedna mjera, požarna mjera gdje smo došli i svjesni toga da nam fale ljudi. Kolega Ostojić je tu spomenuo, a i ja sam spomenula, mi u ovom trenutku ja mislim imamo 100.000 stranaca koji, otprilike 100.000 stranica koji rade. Oni mogu raditi neke poslove, ove ne mogu raditi jel možete dovesti stranca tu da pomogne uopće svim našim saborskim zastupnicima ili bilo kog da se održi HS-a? Pa ne možete ajdemo bit razumni. Ja mislim da mi na ovom ovaj zakon pokazuje da smo došli do ruba, došli smo do ruba i ne znamo dalje. Pitanje je što i kako dalje? Ključno pitanje o kojem bi mi trebali razgovarati što i kako dalje. Naravno da svaki put kad morate nešto napravit, pogotovo vlade HDZ-a, ne bi se štela mešati pa ajmo niz vodu ne bi htjeli nešto talasat. Ono šta cijelo vrijeme razgovaramo i cijelo vrijeme funkcioniramo da nudimo neke model što napravit. Dakle, s ove govornice jasno kažemo trebate napraviti pod hitno dvije stvari, prva stvar ne možete zaposliti radnu snagu, al možete dakle nekog Zapošljavajte vježbenike i od tih vježbenika će neko ostati. Druga stvar, stvorite modele nagrađivanja, model koji smo već rekli i koji je već bilo da se ljudi koji pokažu svoju uopće želju i volju i pokaže se zaista da pregaran na tom poslu nagradite u plaći, nagradite u novcima, kad nagradite i u plaći i u novcima to će oni prepoznati. Mi imamo ona ocjenjivanja, to se sve pokazalo lošim. Ja ću za kraj iskoristiti i uvijek iskoristim ovu govornicu možda da i olakšam raspravu. Dakle, ja sam bila i načelnik odjela i zamjenica ministra i ministrica, bila sam i došla sam ko viša savjetnica raditi u ministarstvo dakle prošla sam ja bih rekla nisam samo od onog pripravničkog, ali sve ovo sam prošla i mogu govorit i između ostalog tema ocjenjivanja, svi žele biti odlični jer ako nisu odlični onda nisu ne valja. To da sad mi probamo raspravit da je ona srednja ocjena po onoj Gussovoj krivulji da bi recimo 60% trebalo biti srednjih, pa ovih loših, pa onih odličnih to uopće ne funkcionira dakle taj sustav ocjenjivanja je apsolutno se pokazao kao neučinkovit jer na kraju svi odlični i više to niko, jer zašto? Zato što ne želite ići korak dalje jer ako ne ocijenite tako onda vam se on žali ili ona žali na ocjenu, onda imate dalje problem i u taj problem ne idete. Jedne godine sam ja rekla nek svako sebe ocjeni, nek svako sebe ocijeni i način na koji se ocijeni ja ću potpisat jer više nije išlo. Jedna kolegica se ocijenila s dobrim, dakle ona srednja ocjena i znate šta je na kraju napravila? Žalila se na tu ocjenu. Dakle, vi imate svega i svačega to je istina, dakle to je svako od nas prošao. Ja ovdje se zalažem za one vrijedne, odgovorne i savjesne državne službenike …/Upadica predsjednik: Idemo sada na replike, kolegica Miloš izvolite. **Miloš, Jelena (Možemo!)** Zahvaljujem. Poštovana gospođo Mrak Taritaš, zahvaljujem na izlaganju i zapravo vidi se da zaista imate upravljačko iskustvo i da ste prošli sve stepenice u tom sustavu, tako da su vaši komentari zaista vrijedni. Zanima me možete li mi s obzirom na to vaše iskustvo objasniti kako je moguće da istovremeno u sustavu imamo zabranu zapošljavanja dugi niz godina i onda se najednom shvati da nemamo kime zamijeniti ljude koji odlaze u mirovinu? Ne znam kako može doć do takvog nečega pa vas molim ako možete iz vašeg iskustva reći. Anka (GLAS)** Hvala lijepo kolegice Miloš. Jednostavno, znate kad neki od čelnika kaže važno ja ću zabraniti, ja imam zabranu zapošljavanja u svom sustavu, onda to odlično zvuči je to odličan populizam. Vidi njega ne želi primati one one uhljebe, vidi kako on je odgovoran, a zapravo je neodgovoran. Ovo tu je rezultat ne četri godine, ne osam godina, ja bih se usudila reći dobrih 15-ak do 20 godina priče. Dakle, u jednom času vi uđete u neku recesiju i ne možete zapošljavat, ali da se kontinuirano za dvoje ljudi koji su odlazili u mirovinu, samo taj model, zapošljavao jedan novi za koji nikad je uvijek bilo moguće mi bi imali nekakav novi svježi kadar. Mi u ovom trenutku, pogledajte starost ljudi u državnoj upravi pa to je zabrinjavajuće. Vi imate pojedine sektore gdje više od 50% ljudi će kroz sljedeće dve, tri godine otić u mirovinu. Halo, ko će radit? **Jandroković, Gordan Poštovana zastupnice, koliko sam shvatio evo većina klubova će podržati ovaj zakon jer je to kao što ste sami rekli vatrogasna mjera i jednostavno bez toga neće moći funkcionirati pojedina tijela. Međutim, postavlja se pitanje jesmo li trebali inzistirati na tome da se od strane predlagača predloži i kriteriji za ostanak tih djelatnika u državnim službama? I ono što sam pitao tajnika već ranije, što će biti kada ima zainteresiranih više službenika od potrebe u pojedinom tijelu? Hvala lijepo. Kolega Pavić vi ste postavili jedno zanimljivo pitanje i tamo sam znate ono ko onak našiljila uši kad ste rekli, dakle da li postoji varijanta da vi kažete nekom da može ostati, ali da ide na drugo, dakle da promijeni radno mjesto jel je potreba tog iskustva, dakle ista plaća, isto sve, ali drugo radno mjesto. Dakle, tu ima nekoliko zanimljivih stvari koje ovaj zakon nije predvidio, nije vodio računa o tome. ono što sam ja i u raspravi kad sam govorila u ime kluba rekla da sam srela kolegicu za koju znam i pitala sam joj ti ćeš sad ostat, ona je rekla bojim se da neću jer baš i nisam u dobrim odnosima sa svojim svojim pretpostavljenim pa bojim se da me baš i neće ostaviti, a tako da tu ima niz stvari koje opet će izazvati ono da zapravo će netko odlučivat tko može ostat, a ko ne. I što nikad nije dobro i nikad nije dobro kad su one diskrecione ocjene. izvolite. **Posavec Krivec, Ivana (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedniče. Kolegice Mrak Taritaš potaknuli ste me na ovu repliku kada ste spominjali ocjenjivanje u državnoj službi, zapravo mene uvijek iznenađuje kako mi imamo vrlo kvalitetnu Državnu školu za javnu upravu, ali mi nigdje nismo definirali da državni službenici imaju obvezu, znači oni imaju mogućnost, ali nemaju obvezu redovito tamo pratiti neke programe i na taj način pratiti i praksu, doškolovavat se i to onda da bude jedan od kriterija po kojem će oni možda dobiti i ocjenu više. Dakle, postavljam si pitanje, mi imamo dosta mehanizama u Hrvatskoj koje bi samo trebali na neki način objediniti i staviti u funkciju, naći s jedne strane pravne okvire, s druge strane financijske okvire da to sve skupa funkcionira, pa je li ima tu neki skriveni razlog zašto to u državnoj upravi ne funkcionira. Ova Vlada već preko 6.g. ima mandat i sad nakon toga smo utvrdili da moramo nać vatrogasna rješenja. **Jandroković, To vam je kad ne želite vidjeti problem koji imate, dakle problem koji imate je stari kadar u državnoj službi koji trebate mijenjati novim kadrom, ali imate još jedna problem na koji ste vi dobro ukazali, a to je tematiku cjeloživotnog obrazovanja. Dakle prošla su vremena kad je netko došao na svoje radno mjesto, prst u uho i radio ga je bez nekakvih dodatnih edukacija, dodatne edukacije su izuzetno važno, izuzetno su važne dodatne edukacije u onom stručnom pogledu jer govorimo i o ovom kadru, dakle o različitom kadru u državnoj službi, dakle u stručnom pogledu, ali dodatne edukacije trebate imati i vezano uz određene upravne postupke, dodatne edukacije trebate imati i ono što vam može ponuditi i dakle i drža…, i škola za, za, kojem se vi morate, javnu upravu gdje se vi morate

poštovana kolegice evo jednu informaciju kad ste govorili o ovome kako ovaj posao ne mogu raditi stranci jel imamo ih, stranaca dosta na raznim drugih poslovima, ali posao državnih službenika ne mogu stranci. Evo samo jedan podatak iz, iz gradske administracije, u Švedskoj grad Malmo, zato što imam prijateljicu jednu inače iz Slavonskog Broda koja radi u gradskoj administraciji grada i došla je tamo po kvoti po kojoj dakle u švedskoj gradskoj administraciji imaju kvotu, sad bubnit ću postupak, postotak tipa 10% mora radit djelatnika stranaca. Dakle ona se prijavila na natječaj ovo ono i upala je u tu kvotu od 10% zaposlenih stranaca, dakle eto **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala vam lijepo kolegice Puljak na ovoj replici jer je to slijedeća misao i slijedeća faza o kojoj trebamo vodit računa. Dakle mi čvrsto žmirimo na činjenici kolko nam je ljudi odselili i koliko, dakle neki koji su odselili nikad se neće vratit. Sjetite se one mjere koja je bila mjera najavljena od ove Vlade i od našeg premijera, mislim da je 200 tisuća kuna će, ćemo dati onom ko će se vratit, pa mislim da se vratio jedan ili jedna, jedna obitelj, dakle mi čvrsto žmirimo na činjenici da u ovom trenutku imamo 100 tisuća radne snage koja je došla, ali ono što je problem u Hrvatskoj da ljudi koji dođu radit ne dođu sa familijama i ljudi koji dođu radit nema, ne omogućavamo stanovanje i sve ostalo. Slijedeća faza će biti i ta, slijedeća faza će biti i to da će u javnoj upravi određene poslove početi raditi stranci, to je slijedeća faza koja nam dolazi, na koju bi sad trebali biti spremni…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…. Moja najbolja prijateljica radi u Nizozemskoj u Vesna (Nezavisni)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, dakle stalno govorimo o digitalizaciji u javnoj upravi i učinkovitosti, kvaliteti, brzini javnih usluga, a tu nam trebaju informatičari, a informatičari iz Hrvatske neće doći u državnu upravu i javnu upravu jer mogu duplu plaću na tržištu rada ostvariti, ali mogu doći iz Srbije, iz Bjelorusije, iz Ukrajine, iz Rusije, dakle državni službenik kad se zapošljava mora imati državljanstvo, a bez državljanstva ili strani državljanin uz suglasnost Ministarstva pravosuđa i uprave. E sad, da li smo mi još uvijek u kutiji

Hvala lijepo kolegice Nađ, dakle vaše, vaše pitanje je točno na tragu onog što je i postavila gđa. Puljak. Dakle, mi danas nakon što imamo 15 odnosno 20.g. problema sa zapošljavanjem u javnoj upravi smo otvorili temu da mogu raditi i otvorili smo danas temu i radili zakon, dakle trebalo nam je 15-tak godina. Nadam se da ova vaša replika će zapravo izazvati i reći ljudi moji moramo promijeniti i neke druge stvari i omogućiti da i stranci rade u javnoj upravi određene stvari, neće biti drugog. Ja tu nisam uspjela jel mi je bio, moja prijateljica, najbolja prijateljica iz moje osnovne i srednje škole, zajedno smo sjedile od prvog osnovne je završila u Zagrebu hortikulturu, ona trenutačno radi, kako Amsterdam ima 7 općina, u jednoj od tih 7 općina radi kao neko ko je na uređivanju dječjih igrališta i parkova, radi u Nizozemskoj. Prema tome, moramo biti…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…svjesni toga Zahvaljujem predsjedavatelju. Kolegice Mrak-Taritaš, izgovorit ću nešto što se možda malo tko usudi izgovoriti, ali naprosto je tako. Hrvati malo po malo gube svoju državu, gube državljane koji odlaze zato što se neće vratiti, a ono što moramo shvatiti da je uzrok svemu tome zato što o svim stvarima krivo govorimo. Kada govorimo o javnoj upravi govorimo o uhljebima, neradnicima, zaposlenima preko veze, ima i onih koji pošteno rade, ali eto to je uvijek manjina, pa ja ću predložiti da prije svega promijenimo tu jednu riječ da nam javna uprava više nije uhljebistan nego da kažemo da je to krvotok zemlje, krvotok zemlje i ako naši državljani nemaju volju ili nisu motivirani ili su demotivirani raditi u državnoj upravi. To znači da smo sve zakone i njihovu provedbu na krive noge postavili. **Jandroković, Hvala lijepo kolegice Orešković. Dakle, ova rasprava danas je već vrijedna i stoga što dakle vladajući su govorili u ime kluba, pokazali svoj stav i tu smo završili priču. Nas iz oporbe ima tu dosta i svi raspravljamo otprilike na isti način. Da nam ovaj zakon treba, ali svi raspravljamo isti način koji govorimo o važnosti državne uprave, o važnosti ljudi koji tu rade, o tome da je prošlo vrijeme u kojima zaista nismo vodili računa o tome što smo trebali da se zamijeni i da je sad došlo ono, nije 5 do 12 nego 12 i 5 da svi zajedno stavimo glave na hrpu i vidimo što dalje. Ovo tu što imamo je vatrogasna mjera. Jedan od načina je da zapošljavamo vježbenike koji će, znamo da će nešto otići ali nešto će ostat. Jedan od načina je da damo mogućnost da se povećava plaća i jedan od načina da mijenjamo zakon …/Upadica: Hvala vam./… i da stranci počnu radit. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Došli smo do kraja s replikama, pa idemo na iduću pojedinačnu raspravu, poštovani kolega Željko Pavić, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovani tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, moram naglasiti kao prvo da neću imati isti ton rasprave kad ću govoriti završno u ime kluba i sad kad govorim u svoje osobno ime. Radi se o tome da sam stvarno ozbiljno razmišljao o tome da li da ja osobno s obzirom da me stranačka stega veže na to da moram glasati kao klub, pitanje je bilo da li da ja osobno glasam za taj zakon ili protiv, protiv zakona. Naime, krenut ću vam pozornost na nekoliko, odnosno na dvije stvari. Prva stvar je da je Vlada na sjednici od 17. ožujka 2022. godine donijela Odluku o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade RH. Znači to se dešavalo sve skupa prije 8 mjeseci. I sada nakon 8 mjeseci, nakon zabrane zapošljavanja od nas se traži da donesemo zakon koji će omogućiti da se zaposle oni koji su otišli u mirovinu. Moramo priznati da baš logike nema i htio bih stvarno da mi to netko objasni kako je to moguće da se u tako kratkom vremenu mijenjaju uvjeti, da se mijenjaju potrebe i da se donosi zakon koji zapravo je u kontradiktornosti sa samom odlukom koja je donesena u ožujku ove godine. Nadalje, u ovom istom zakonu odnosno pardon u ovoj istoj odluci piše da se mogu zapošljavati vježbenici, ali ne piše da se može zaposliti onoliko vježbenika koliko te godine odlazi službenika u mirovinu nego imate limite po broju zaposlenih u pojedinoj službi. Prema tome, nema veze sa stvarnim potrebama nego ima veze sa trenutnim stanjem u pojedinom ministarstvu odnosno u pojedinom tijelu. Ako nismo u stanju sami definirati kriterije i potrebe u državnim institucijama kako ćemo onda privući mlade ljude da dođu te institucije, da tamo rade, da tamo pokušavaju napredovati makar im čak niti kriteriji za napredovanje nisu jasnu osim godine staža i eventualno ukoliko ima neku dobru vezu kod svog šefa nadređenog da ga možda gurne u, na više radno mjesto. Drugo, što me je ovoga ponukalo da razmislim o tome još dodatno, o tom glasanju za ili protiv je baš ta odluka vezana za vježbenike. Naime, znamo da smo prije imali na snazi odluku koja je omogućavala stručno usavršavanje. Stručno usavršavanje je ukinuto i nakon toga je uvedena mjera pripravništva. Eto za tu mjeru pripravništva postoji i potpora i ono što je najvažnije da se na tom mjestu pripravnika odnosno vježbenika mogu zaposliti i stariji od 30 godina. To je izuzetno važno za napomenuti. I ono što je isto tako važno da ta mjera pripravništva se može koristiti u realnom i javnom sektoru i ono što je isto tako važno napomenuti da HZZ, znači Hrvatski zavod za zapošljavanje financira 100% 100% bruto plaće zaposlenika pripravnika u javnoj službi. I ja ne vidim zbog čega onda limitiramo broj pripravnika odnosno vježbenika u državnim službama kad to ionako se plaća iz fonda zavoda za zapošljavanje, a ne iz fonda pojedinog ministarstva ili iz, ili iz pojedine ovoga službe koja prima te vježbenike. moram napomenuti usput kad sam već u tome da se pripravništvo zapravo sufinancira i u privatnim poduzećima, ali sa manjim iznosom. Naime, za tamo se financira sa 50% bruto plaća i 75% za invalide, osobe sa invalidnim sa potrebama, I sad ono što sam već postavio pitanje i kolegici Mrak Taritaš i gospodinu tajniku, imamo problem, tko ostaje ako ima više zainteresiranih. Koji su kriteriji za ostanak? odnosno da bismo bili transparentniji napisali smo jedan amandman u kojem smo samo stavili zarez i napisali smo isključivo na radnom mjestu do koje, na kojem je radio do momenta odlaska u mirovinu. Tako da se zna da radnik ostaje odnosno službenik ostaje na onom radnom mjestu za koje je stvarno osposobljen, na kojem zna raditi, gdje je stvarno stručan i za koje je dobivao plaću duži niz godina.

generalnoj ocjeni da od nas saborskih zastupnika pa do svih zaposlenih u ministarstvima su sve uhljebi i sve neradnici i ljudi koji dobivaju plaće, a ne rade ništa. Tome naravno doprinosi situacija u državi u kojoj se afere vladajućih smjenjuju na žalost više ne na tjednoj, nego gotovo na dnevnoj bazi. Što vi mislite o tome da bi se trebalo, naime svi kad se izjednače svi da su svi isti, da su svi uhljebi, da su svi kradljivci, da su svi neradnici ja osobno mislim da to ide i u korist vladajućima da bi se one koji pozitivno rade i pozitivno djeluju naprosto negdje sakrilo. sakrilo. Što mislite o tome da bi se u ovom društvu trebala pokrenuti jedna pozitivna kampanja upravo o državnim službenicima da bi se počelo razlikovati one koji doista rade i oni koji su loši. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Da bismo mogli lakše o tome raspravljati moramo samo reći dvije riječi, a to je servis građanima. Znači ti državni službenici su tu da bi dali servis građanima. Da bi taj servis bio dobar na tim radnim mjestima moramo imati kvalitetne ljude. Na žalost teza o uhljebništvu se proteže ovih dana. Mislim da je poštovani tajnik u vezi ovog zakona prvi puta čuo na Odboru za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo gdje se to jasno izgovorilo i to ne samo od strane saborskih zastupnika, nego i od vanjskih članova odbora. Prema tome, ta teza kao što ste sami rekli ne proteže se samo tu među nama nego je to prisutno i u javnosti. I to je ona najgora stvar. I nakon toga kad vas jedanput netko etiketira jako se teško opravdati i jako se teško oprati i to vam se danas dešava. Mladi ljudi nisu zainteresirani za javnu službu. Mladi ljudi bez obzira na sigurnost koju im pruža javna služba jednostavno se ne žele zapošljavati u javnom sektoru. **Radin, Furio poštovani kolega Pavić. Nekada je posao u državnoj službi bio dobiti znači ravno kao da ste dobili na lotu, pa se zapošljavalo stranački, zapošljavalo se po kumovima, stričevima svašta je završilo u državnoj upravi. Jako puno nemotiviranih ljudi, plaće su stagnirale, inflacija čini svoje i u to vrijeme privatni sektor je imao toliko puno ponuda radne snage da je mogao izabirati, davati niske plaće. No međutim, stvari su se promijenile. Privatni sektor počinje davati puno veće plaće jer nema radne snage, jer su naši ljudi otvaranjem EU otišli van tražiti bolji život. Privatni sektor nema radne snage, daje daleko veće plaće, pa je danas bolje biti informatičar u privatnom sektoru nego u državnoj službi. I normalno da ljudi odabiru tamo, s tim da u državnoj službi ako niste baš onako dobri kako bi netko htio

S obzirom da ja dolazim iz IT svijeta malo ću još to pojasniti. Svi ozbiljni poslodavci, svim IT-ovcima koji rade sa korisnicima, koji trebaju komunicirati sa korisnicima bez obzira da li su oni support, znači da li su oni podrška krajnjem korisniku onom koji unosi podatke ili rade na projektiranju i izgradnji informacijskih sustava pa moraju razgovarati sa korisnicima što, kako, zašto napraviti. Imaju dodatak na rad sa korisnicima. Što se desilo kod nas u našim javnim službama. I oni koji su imali dodatke za rad sa korisnicima na šalterima ti dodaci su potiho nestali. Jednostavno ih nema. I onda vam jedan službenik koji radi na šalteru 40 godina ima zajedno sa onim dodatkom za plaću, za minuli rad ima tek nešto veću plaću od minimalne plaće. …/Upadica Radin: Hvala./… I to vam je katastrofa. Tko će za to raditi? (Nezavisni)** Poštovani kolega Paviću mislite li da je javna uprava i državna uprava u okviru toga visoko politizirana u RH jer umjesto da kad dođe ministar i ne znam njegovih 5 suradnika, kako dođu tako i odu sa njim. Rade se nove sistematizacije radnih mjesta, pa se onda rukovodeći državni službenici zapravo rotiraju, odnosno oni nepodobni spuštaju na niža radna mjesta i tako ih u biti se demotivira ako su kvalitetni dakako. I na taj način zapravo se stvara jedna loša atmosfera u javnoj upravi. Slažem se sa vama u potpunosti. To možemo vidjeti između ostaloga i ovdje u Saboru. Na žalost, danas to nije slučaj, ali na žalost ovdje nam je došlo već više puta su nam došli predstavnici Vlade koji nisu pročitali zakon, a došli su taj isti zakon braniti. I onda što se dešava? Dešava se to da kad oporba prigovara pojedinim člancima u zakonu dolaze povrede Poslovnika iz redova vladajućih jer su oni drugačije čuli, ali vam piše što piše u zakonu. I tajnik, odnosno predstavnik Vlade koji je bio ovdje nije o tome imao pojma i to ne jedanput. To bi bilo nekoliko puta. Znači, ne samo da se politiziraju one funkcije koje su sakrivene, nego i one koje zapravo su javne. Ti ljudi koji dolaze ovdje pred nas, koji bi trebali biti stvarno stručni, osposobljeni, načitani ne odrade svoj posao u cijelosti. Ivana (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Paviću, pitat ću vas sad nešto i sa pozicije vaše dužnosti u Hrvatskom saboru kao predsjednika Odbora za rad, mirovinski sustav. naime, jučer je ova rasprava danas se događa baš nakon jučerašnje uredbe Vlade kojom je Vlada pod navodnicima povećala one najniže koeficijente kako bi osigurala za državne službenike i namještenike da se izdignu iznad te minimalne plaće koju ste upravo malo prije spominjali, ali ste tu lijepo to plastično prikazali da dosežu dosežu minimalnu plaću tek sa dodatkom od 0,5% po godini staža, a vi ste tu nabrojili velike godine staža. Dakle, Vlada nam se cijelo vrijeme hvali sa socijalnim dijalogom, sa socijalnim dijalogom koji je ostvarila. Znate li vi da ova uredba, ta zadnja verzija uredbe nije bila prezentirana ni reprezentativnim sindikatima potpisnicima Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. I još uvijek i nakon te uredbe ćemo imati u sustavu ljude koji su plaćeni ispod minimalne plaće. **Radin, Furio (Nezavisni)** ja sam evo imao priliku jučer razgovarati sa jednom službenicom, njoj koeficijent raste 0,04%, što vam iznosi otprilike 20 kuna i ne može Vlada reći da nije digla plaće, čak štoviše doći će premijer ovdje i govoriti digli smo plaće državnim službenicima. E sad, koliko je to dignuto, to najbolje možemo vidjeti i na primjeru proračuna gdje se mirovine dižu 1,5%+1,5%, a ta ista Vlada planira za slijedeću godinu, ima projekciju za slijedeću godinu da će biti inflacija 5,7%, prema tome duplo manje dižu mirovinu u odnosu na ono što je zapravo dano kao projekcija za inflaciju. To vam se sad isto dešava ovdje, zadovoljavaju formu i ne može nitko od nas reći da plaću nisu rasle, rasle su, ali koliko, što to tom službeniku znači, hoće li neko ostati na svom radnom mjestu zbog 20 kuna, ja mislim da neće. treba iščitati što se zapravo događa u pozadini svih političkih procesa. Sjetite se zakona kojim smo outsorsali jedan dio posla kojeg obavljaju zemljišnoknjižni referenti, pa smo to dali u zadatak javnim bilježnicima i čitav niz drugih, zašto se Vlada poslužila tim rješenjima, kao i sada kada diže dobnu granicu za odlazak u mirovinu, pa zato što nema djelatnika, ljudi odlaze iz sustava, to je poanta, nema tko raditi, nema tko obavljati ono što sam rekla da je krvotok države i sve ove mjere zapravo su jedan trik s kojim se želi zamaskirati stvarno stanje i vrlo ozbiljna situacija koju Hrvatska čeka već za koju godinu…/Upadica Radin: Hvala/…možda smo već sad u njoj ko zna. **Radin, Furio Evo to je još jedan pokazatelj kako poslodavac brine o svojim zaposlenicima prvo, a drugo kako brine o izvršavanju poslovnih procesa. Jedan poduzetnik si ne može dozvoliti da mu netko ode u penziju danas, a da on sutra primi novu osobu nego će novu osobu primiti na to radno mjesto nekoliko mjeseci ranije, čak možda i godinu dana da ovaj stariji zaposlenik stigne obučiti tu mladu osobu za rad, a mi sad evo kad nam netko ode u mirovinu nakon toga em ne možemo naći novog vježbenika ili novog zaposlenika, em ako i dođe na to radno mjesto, nema pojma o tom radnom mjestu i nismo poduzeli apsolutno ništa, ne mi nego Vlada i čelnici pojedinih ministarstava da se to promijeni i to je katastrofično jer oni ne vode računa o tome da građani moraju dobiti svoj servis, a ovako ga ne mogu dobiti, zapravo se najviše oštećuju sami građani. Kolegice zastupnice i zastupnici, država je najveći poslodavac, nažalost ujedno je i najgori i voljela bi da doista od danas počnemo o djelatnicima u javnoj i državnoj upravi razmišljati ne kao o uhljebima nego kao o krvotoku zemlje i to o krvotoku u kojem krvna slika nije dobra, ali ako nije dobra tada je zadatak politike da propiše odgovarajuću terapiju, a ovaj zakon to nije. Dakle nije problem u tome hoće li djelatnici raditi i iza 65.g., kao što nije problem niti u tome hoćemo li u nekom trenu i u nekom opsegu u javnoj upravi zapošljavati i strance, problem su kriteriji zapošljavanja, problem su kriteriji nagrađivanja i plaće, problem su kriteriji napredovanja i kriteriji ostanka u službi. Ovaj zakon to ne može riješiti, zapravo ono što ću predložiti su antikorupcijske mjere, ali te mjere bi u vrlo kratkom roku promijenili ovo krvno stanje, vrlo su jednostavna rješenja za koja se zalažem. Jedno od njih je javna objava sistematizacije svih radnih mjesta, javna objava, na web stranicama svakog radnog tijela, sva radna mjesta, sa svim podacima o tome koja stručna sprema je za to radno mjesto potrebna i to sa svim specifikacijama, zatim sa podatkom o tome koje mjesto je popunjeno i podaci o tome kakvu stručnu spremu ima osoba koja je na to radno mjesto raspoređena i kada i tko je o tome donio odluku i kada je i kako ta osoba napredovala. Također su potrebne i dodatne edukacije, netko je o tome govorio prije mene, ali i tu imamo problem jer su često edukacije na koje država kao poslodavac nekog šalje također jedan oblik manipulacije, pa kada dođe novi čelnik tijela, novi šef, obično si probere nekog od svojih kojem će omogućiti nekakvo studijsko putovanje, nekakav tečaj, nekakav seminar kojeg država plaća, time će ga promaknuti na više mjesto u državnoj upravi, opet mimo kriterija koji bi bili objektivni i koji bi bili u interesu javne službe kao cjeline i tome treba, tome treba zapravo stati na kraj. Također trebamo priznati jednu tužnu i poražavajuću činjenicu, a to je da kada dođe do promjene vlasti čelnik tijela si dopusti da napravi rekonstrukciju, a ta rekonstrukcija zapravo znači da će promijeniti one rukovodeće kadrove na nižoj razini i to doista izgleda tako da to sliči na, na promjenu ono božićnih kuglica recimo to tako pa kada je lijeva vlast tada se stave crvene, a onda sljedeće godine odnosno u sljedećem izbornom ciklusu kada je desna vlast naprosto se na bor objese plave. Tu rotaciju gledamo u javnoj upravi desetljećima i to je ono što demoralizirali cijeli sustav. I kao što se kaže da jedna trula jabuka kvari cijelu košaru, a možemo reći da ta trula jabuka u javnoj upravi bi doista bili ti uhljebi i neradnici, kada ovi drugi koji pošteno i savjesno rade svoj posao vide takvo stanje, a pogotovo kad vide pogodovanje po političkoj liniji onda su svi podjednako demoralizirani, tim više što ih mi izvana iz okruženja sve zajedno trpamo u isti koš i tome treba stati na kraj. Dakle, kada se u javnoj upravo stvori klima koja će biti usmjerena na izvrsnost, na rezultate koji će biti prepoznati i nagrađeni, e tada ćemo znati da smo na dobroj strani i na dobrom putu da se naša krvna slika ozdravi. Trebamo stvoriti atmosferu u kojoj će javni službenici poticati jedne druge i to u jednom kompetitivnom ozračju da se posao obavi i u takvom ozračju vrlo brzo će se identificirati svi oni koji taj tempo ne mogu pratiti, a onda ćemo doći i do zakonom propisanih uvjeta da se takvi ljudi iz javne uprave odstrane. Eto hvala. Zahvaljujem. Poštovana kolegice Dalija, vi ste u pravu da su državne službe i institucije i službenici u njima krvotok jedne države, no da li ćemo taj krvotok popraviti sa službenicima od 65 godina starosti koji već teže prate i nove tehnologije i događanja u tom sustavu? I da li ćemo mi moć i dalje imati državne službenike i namještenike po ovom Zakonu o državnim službenicima i namještenicima gdje nema pravih stvari u kažnjavanju i nagrađivanju. Kako možete nagraditi danas svog službenika 20 sati prekovremeno, nije to neka nagrada? Kako ćete kazniti onoga koji ne radi? Nikako, njegovo je da dolazi uredno na posao i da na poslu ne radi probleme, koliko će on raditi on o tome odlučuje i ne možete ga niti kazniti nikako zato što on ne radi onako, on može reći da ja ne znam, ne znam i vi mi objasnite kao nadređeni što trebam raditi. A nagrađivanje onih dobrih, nikako i zato nam ljudi i odlaze. Hvala. Mislim da se ova dobna granica pomiče zato što naprosto nema onih mlađih, a ujedno vjerujem da dob nije kriterij može li netko naučiti nešto novo i pratiti tempo razvoja i tehnologije. Znam učitelja, doduše na njega se odnosi jedan drugi zakon, ne samo ovaj, koji je osmislio aplikaciju profesor matematike odnosno učitelj matematike, informatičku igricu i pozvao je cijeli razred, zapravo dva razreda u kojima predaje da kroz tu igricu stječu bodove i plusiće, zamislite i sam se ubacio jer to se igra putem interneta, sam se ubacio da bude jedan od natjecatelja, samo se namjerno stavio na neko niže mjesto kako bi motivirao svoje đake da igrajući jednu igricu koju mislim da nekakve male zombijiće upucavaju i rješavaju i to u mikro sekundama nešto što im je dio nastavnog gradiva. Mi takve ljude u javnoj upravi imamo, ali njihova plaća je potpuno identična sa onima koji ne rade apsolutno ništa. čovjek je otprilike te dobi na …/Upadica Radin: Hvala./… koju vi ciljate, barem po izgledu. Ako sam ga …/Upadica Radin: Hvala Hvala. Uvažena kolegice, vrlo precizno ste detektirali rekla bih dva goruća problema državne uprave i ove cijele države, a to je da zapravo nemamo jedan pozitivan kontinuitet državne birokracije kroz godine i desetljeća nego on ovisi o smjenama političkih pozicija. I drugu stvar, a to je primanje u službu s nažalost najčešćim kriterijem stranačke iskaznice. Time smo došli i do onoga u čemu sam i u prošloj replici govorila do potpunog izjednačavanja i jedne percepcije javnosti o uhljebima. Evo ja bih vas molila da to još jednom prokomentirate i pretpostavljam da ćete staviti akcent na potrebu ojačavanja …/Upadica Radin: Hvala./… birokracije i ojačavanje pozitivnog kontinuiteta i primanja po kriterijima. Hvala. Predložila sam konkretno rješenje, objava sistematizacije ajmo reć neke agencije u kojoj se točno vidi kad je ta sistematizacija propisana, koja sve radna mjesta i koji su uvjeti za svako pojedino radno mjesto sa podatkom je li mjesto popunjeno ili nije i sa podatkom ta osoba koja je raspoređena na načelnika sektora nekog kakvu stručnu spremu ima. Što time dobivamo? Kad se promijeni ravnatelj te agencije pa mu padne na pamet da donese novi ustroj kako bi zaposlio nekog svog, e to će svima biti na radaru i svima vidljivo i svima poznato. Najjača antikorupcijska mjera za rješavanje tog malignog problema RH, a to je zapošljavanje preko veze, nepotizam i korupcija. Jednostavno do bola samo je potrebna politička volja. Hvala lijepo. Poštovana kolegice Orešković, mi tu svi koji smo govorili detektirali smo problem i nudimo određena rješenja. Dakle, ova izmjena i dopuna zakona je jedno od jedno od kao što smo već rekli vatrogasna mjera, znamo da imamo problem i taj problem ćemo u ovom trenutku premostit na način da će ljudi koji trebaju otić u mirovinu s krajem godine ne moraju otići nego mogu biti do 67 godina koju navrše dakle do godine u kojoj navrše to. Ali to je samo jedna mjera. Mi imamo problem koji je puno veći, problem koji je rezultirao kroz desetak i više godina i ono što ovdje raspravljamo i bilo bi dobro da vladajući čuju raspravljamo o tome da sad u ovom trenutku problem možemo riješiti nekim stvarima koji ne traži ni nova promišljanja, ni nekakve nove, nove novce, niti teret za proračun samo dobru volju, a bojim se da dobre volje nema, hvala. Kolegice Mrak-Taritš, dajte malo pogledajte na ovu stranu, koji vladajući bi trebali čuti ovo što mi sada govorimo, ova tri zastupnika, slovom i brojem 3. Problem Hrvatske je to što je HDZ sa svojim politikama, sa svojom korupcijom ovu državu doveo do ruba opstanka i sva sreća da je u najgorem slučaju do slijedećih parlamentarnih izbora svega 2.g. jer da je duže pitanje bi što bi do tog trenutka od Hrvatske ostalo. Ono što mi za ovom govornicom, a i u raspravama radimo, opisujemo kako bi Hrvatska mogla izgledati da se riješi svoje rak bolesti, a vjerujem da je to moguće,

Zahvaljujem poštovani predsjedavajući. Ovdje mi ne ostaje sada više drugo s obzirom da sam u svojoj raspravi pojedinačnoj rekao što sam mislio osobno, ne preostaje mi drugo nego samo da još kažem nešto u ime kluba i da zapravo skrenem pozornost i tajniku i svima onima koji imaju problema trenutno sa zaposlenicima u javnoj službi, koje su nam mogućnosti i što možemo napraviti. Kao što sam već ranije naglasio to je prvo su vježbenici, ali te vježbenike moramo staviti i u kontekst potreba, budućih potreba s obzirom na odlazak iz službe i s obzirom na odlazak u mirovinu. Ovdje govorim i općenito na brigu o tome da postoji i normalna fluktuacija radne snage i da treba voditi računa o tome. Nadalje, imamo jedan veliki problem u javnoj upravi, a to je kao prvo organizacija rada u pojedinim resorima koja sigurno nije na visini i treba je promijeniti i treba ju unaprijediti. Drugo, imamo problem premještanja naših službenika iz resora u resor, a nažalost nemojmo zaboraviti da koeficijenti nisu ujednačeni. To znači da se jednom službeniku koji je primljen na radno mjesto u jedan resor i ima plaću N kuna može desiti da bude premješten u drugi resor na radno mjesto koja ima manji koeficijent odnosno ima manju plaću, znači tu više praktički nema sigurnosti, sve zavisi od toga kakvi su njegovi odnosi sa njegovim nadređenim i kakve potrebe njegov nadređeni iskazuje u pojedinom momentu i to je jedan od problema. Spomenuo sam ranije isto tako problemi sa ljudima koji rade sa korisnicama, konkretno spomenuo sam rad na šalterima, naknada za rad sa strankama se jednostavno izgubila, više ne postoji, više ne postoji taj dodatak, a raditi sa strankama nije jednostavno i sigurno je veće opterećenje nego raditi u kancelariji gdje se zatvori u svoja 4 zida i raditi samo sa službenicima koji rade u toj državnoj instituciji. Prema tome, moramo o tome voditi računa, stimulirati te ljude i omogućiti im da zarađuju normalnu plaću. Nadalje, ne smijemo tako zaboraviti još jednu činjenicu, a to je da je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu otvoren studij koji se zove Električko poslovanje u privatnom i javnom sektoru. Zašto vam to spominjem? Maloprije se ovdje bilo postavilo pitanje u svezi obrazovanja ljudi, mislim da je kolega Lenart postavio pitanje u svezi obrazovanja starijih ljudi, sposobnosti da oni akceptiraju pojedine nove sustave, da radi se o tim novim sustavima da se uključe u rad na kompjuterizaciji, informatizaciji itd., itd.. Informatizacija i kompjuterizacija o tome se u javnim službama priča od 1990.g., otkad smo se odvojili od bivše države, krenuli smo, pa smo stali, pa opet krećemo, pa opet stanemo, međutim pomaci su jako, jako mali. I sada kada smo već ostvarili gotovo sve preduvjete umjesto da se ti preduvjeti koriste i da se krene u digitalno potpisivanje u cloudu, da se dolazak na radno mjesto evidentira na način da se koristiju, da mi idemo izdavati iskaznice, službeničke iskaznice koje će donijeti novi trošak, koje će opet tražiti da imamo staru tehnologiju i stari način rada umjesto da koristimo one sustave koje smo izgradili i koje smo platili velike, velike novce. Nemojmo zaboraviti, tu je jedan kolega spomenuo i jednaku plaću za jednaki rad. To definitivno u javnim službama ne funkcionira, reko sam zbog čega, jer između ostaloga niti koeficijenti nisu usklađeni. Znači imate isto radno mjesto u jednom ministarstvu i u drugom ministarstvu nemaju istu plaću. I onda kad to sve skupa malo zbrojimo, podvučemo crtu, vidimo da imamo ozbiljan problem. Nažalost čuli smo zakon se donosi zbog toga što je to hitno potrebno, većina klubova će glasati za taj zakon, to će biti izglasano, ali nećemo riješiti problem u javnoj službi. Mislim da smo svi sada ovdje iz redova oporbe skrenuli pozornost na načine kako to možemo rješavati, u kojem smjeru možemo krenuti i nadam se da će poštovani tajnik te naše poruke prenijeti i u Vladu…/Upadica Radin: Hvala lijepa/…i da će se poduzeti određene radnje koje su potrebne za napredak. drugi, vala lijepa. Drugi završno u ime kluba će biti HDZ, Klub zastupnika HDZ-a i g. Mladen Karlić, izvolite.

Strukovne škole Vice Vlatkovića iz Zadra koji su ovdje danas s nama, možete se ustat ako želite, tako da vas Tko je to? A ispričavam se, ispričavam se, sad su me ispravili. To su učenici Srednje škole Čazma, ali također još, dobit ćete još jedan aplauz zbog toga.

izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima koji možda da se negdje ranije nekih godina o ovome razmišljalo možda nije morao ni doći ovdje na dnevni red. Međutim, evo sad ćemo ga upravo zbog važnosti, zbog hitnosti i donijeti po ovakvom hitnom postupku da bi spriječili odljev velikog broja državnih službenika krajem ove godine koji rade na najsloženijim i najodgovornijim poslovima u državnoj službi i time osigurali pravovremeno, učinkovito obavljanje poslova tijela državne uprave i drugih državnih tijela za vrijeme dok se ne nađe odgovarajuća zamjena za službenike koji su ostvarili svoje uvjete za odlazak u mirovinu. Ono što je bitno, znači svi oni koji će ostati dragovoljno do 67 godine radit će sporazumno i dobrovoljno znači ostati u svijetu rada sa svojim poslodavcima. razumije./… propisano je da državna služba prestaje po sili zakona kad državni službenik navrši 65 godina života i najmanje 15 godina mirovinskog staža osim ako čelnik tijela i državni službenik drugačije ne govore vodeći računa o potrebama službe, a služba prestaje najkasnije posljednjeg dana godine u kojoj je službenik navršio svojih 65 godina i ima najmanje 15 godina mirovinskoga staža. Krajem godine kako je već rečeno odlazi velik broj službenika koji rade na najsloženijim poslovima u državnim tijelima i stoga ovom izmjenom i dopunom zakona želi se omogućiti zadržavanje u službi onih koji navrše 65 godina i imaju ovih 15 godina staža najmanje ako postoje potrebe službe u punom ili nepunom radnom vremenu, a najduže do navršenih 67 godina života. Na ovaj način ublažile se posljedice nezainteresiranosti stručnjaka za rad u državnoj službi u nemogućnosti popunjavanja radnih mjesta u državnim tijelima putem javnog natječaja i osiguralo pravovremeno obavljanje poslova državni tijela. Ono što je činjenica da je državna uprava nekako neatraktivan poslodavac, da nam je dijelom to i stara uprava, možda bi mogli reći iskusna po broju, po zapravo radnom vijeku onih djelatnika koji su tu blizu 65 godina, znači da već dugo rade na tim prostorima, da ne nudi ono što mladi obrazovani ljudi prepoznaju kao izazov, kao poželjno radno mjesto, naravno iz više razloga. Prvenstveno zbog plaća koje su relativno male, pa čemu nisu odmah atraktivne nego se traži bolje radno mjesto. Percepcija u javnosti kao što je već isto rečeno više puta da se, da tu rade uhljebi, da državnu službu ne doživljavaju kao jedan dinamičan, moderan, dobro uređen servis građana, natječaji su dosta komplicirani, birokratski, predugo traju. Tako da su sve to nekako razlozi zbog kojih mladi rjeđe odlučuju odnosno traže druge modele i bolja mjesta nego raditi u državnoj službi. Državnu upravu hitno treba revitalizirati mladim kadrovima zapošljavanjem vježbenika koji će kvalitetno obučiti, koje će se kvalitetno obučiti i pripremiti za rad u državnoj službi kroz vježbenički staž. Službenici koji već imaju navršenih 65 godina su već dosta toga odradili, izmoreni ovim poslom i ono što je bitno da te službenike koji to žele treba zadržati radi njihove stručnosti kako bi uz manje opterećenje bili mentori ovim novim kolegama koje ćemo, koje koje će se zaposliti jel tako, da bi im prenijeli znanje i iskustvo i pomogli im tako uvesti ih u rad. Radno iskustvo je iznimno cijenjeno po razvijenim zemljama i njegova vrijednost je neprocjenjiva jer ne stječe preko noći pa tako vrijednu praksu treba prenijeti na državnu službu jer se, jer je od više društvene koristi. Samo takvom sinergijom i iskustvom mladih državnih službenika i ovih iskusnih možemo doživjeti tu tranziciju da je pretvorimo u jedan učinkovit, moderan, dinamičan servis građana. A obzirom da je u pripremi reforma sustava plaća te da je proveden niz natječaja za prijem vježbenika naravno da ćemo i kao Klub HDZ-a, a vjerujem i većina klubova podržati ovaj prijedlog zakona da bi što prije bio implementiran i da bi što prije doveo do onoga što želimo, a to je da državna služba bude atraktivan poslodavac i da bude moderno, izazovno radno mjesto. Hvala. Hvala i vama. I završno u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a gospođa Marijana Puljak.

kojim Vlada evo želi uvesti jedan alat kojim misli riješiti problem nedostatka državnih službenika. Problem što se evo nitko ne želi prijaviti na natječaje za poslove u državnoj službi i zbog toga je li nedostaje radnika pa im se ovim izmjenama dopušta jel dakle postojećim zaposlenicima da rade do 67 godine. Čuli smo ovdje u raspravi dosta razloga je li zašto se ljudi ne žele zaposliti u državnoj službi. Ja bi rekla da je sve ono što se radilo proteklih 30 godina zapravo da kažem kumovalo ili vodilo k tome. Dakle, danas mi nemamo efikasnu, modernu administraciju. Da je imamo, da su ljudi zadovoljni kako nam administracija funkcionira je li na svim razinama od lokalnih do državne nitko ne bi postavljao pitanje niti bi ovdje pričali i etiketirali sve zaposlenike u državnoj i na lokalnoj razini sa onim je li ne volim ih ni ja govoriti uhljebima ili tako dalje. Da su ljudi zadovoljni sa uslugom koju dobivaju i na lokalnoj i na državnoj razini ta pitanja se ne bi postavljala. čuli smo što se događa. Plaće za državne službenike nisu stimulativne. Jednog IT inženjera ne možete natjerati je li nikako da se zaposli u državnoj službi, a važan je dakle IT danas u 21. stoljeću, IT usluge su dakako važne i u državnim i poslovima, ali ako na tržištu rada u privatnom sektoru može zaraditi 2, 3 puta više dakle nema šanse da se zaposli u državnoj službi. Dakle, ne samo plaće već cijelo okruženje je takvo koje ne stimulira kvalitetu, dakle ljudi se ne promoviraju u skladu je li sa svojim rezultatima rada, u skladu sa svojim iskustvom, napreduju podobni ne sposobni. Dakle, cijeli sustav je isto tako postavljen da štiti neradnike. Dakle, kad nakon evo nakon izbora dođe i nova uprava u novom mandatu dovede sa sobom je li četu svojih podobnih ljudi na pozicije tamo gdje treba, a i gdje ne treba. I upravo oni zaposleni na pozicijama gdje ne trebaju, oni koji su sklonjeni u nekakve ne znam savjetničke funkcije koji ne rade je li ništa po cijeli dan, doslovno ništa, dakle to su ljudi koji zauzimaju mjesta, zauzimaju plaće onim vrijednim ljudima koji vrijedno i odgovorno rade svoj posao. Kako je rekla kolegica, državna služba je krvotok cijele države i zaista bi trebao biti sustav koji potiče kvalitetu i potiče, dakle imamo sustav u kojem ćemo nagraditi one najbolje i sankcionirati one najgore. o sustavu ocjenjivanja se pričalo je li dakle politika nezamjeranja vlada, je li svi su izvrsni, svi su odlični ne možete procijeniti je li tko je zaslužio ili da napreduje da ide stepenicu iznad jel su je li svi odlični. Sustav ocjenjivanja uvesti u nekoj organizaciji nije, to je izazovno čak i za privatni sektor, evo radila sam u jednoj organizaciji sa u neka doba i 2.000 zaposlenih i sustav ocjenjivanja uvesti tamo isto i u privatnoj organizaciji nije lako. Trebalo je 2, 3, 4 godine dok se isto tako i u toj privatnoj organizaciji se krenulo sa svi su izvrsni, svi su odlični A+ itd., dok se nakon 2-3 godine nije isfiltriralo dakle da u premješanjima iz odjela u odjel, u nekakvim napredovanjima kad su se počele gledati te ocjene od prošle godine vidjeti da evo kako ćete nekoga promovirati, a nema rezultate rada ali mu na papiru piše izvrsna ocjena, dakle trebalo je nekoliko godina dok se to sve uspostavi i postavi na prave noge, a onda sustav ocjenjivanja funkcionira besprijekorno. Međutim, evo u državnoj upravi evo i nakon 30 godina još uvijek ljude ocjenjujemo političkoj pripadnosti, a ne po rezultatima rada. Pitanje koje sam otvorila dakle i u raspravi isto tako nije jednostavno i ne može se napraviti potezom pera. Jasno mi je, a to je treba li za sve zaposlene u državnoj upravi i ustanovama primijeniti Zakon o radu je ove specijalne Zakone o državnim službenicima i namještenicima. Dakle, oni zaposleni u državnom sektoru rade evo jednako i važan posao kao i u realnome, a loši pojedinci nikako ne bi smjeli biti zaštićeni …/Upadica: Hvala./… pogotovo što ih plaćaju porezni obveznici. Hvala. **Radin,